Konačni prijedlog zakona o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 116. Predlagatelj

Poštovane zastupnice, poštovani zastupnici, nastavljamo našu sjednicu sa točkom dnevnog reda: - Konačni prijedlog Zakona o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za RH, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. broj 116. Predlagatelj akta Vlada RH na temelju članka 85. Ustava RH i članaka 172. i 204. Poslovnika Hrvatskog sabora. Materijal je dostavljen u pretince.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 Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za gospodarstvo i Odbor za pravosuđe. Neka izvješća ste primili na sjednici, a izvješće Odbora za gospodarstvo bit će uskoro podijeljeno jer je taj odbor tek nedavno završio s radom. Sada bih molio predstavnika predlagatelja da dodatno obrazloži prijedlog. Ovdje je predsjednik Vlade RH Andrej Plenković, predsjedniče Vlade izvolite. Dobar dan. Poštovane zastupnice i zastupnici u Hrvatskom saboru. Hvala na riječi potpredsjedniče Jandroković. Cijenjene dame i gospodo. Potpredsjednica Vlade Martina Dalić i ja dogovorili smo se da podijelimo ovih 30-ak minuta koje imamo u ime Vlade, tako da ću ja održati izlaganje u prvom dijelu, a ministrica gospodarstva će pojasniti pojedine odredbe ovoga zakona u drugom dijelu. Dakle pred vama je Zakon o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za RH. Ovo nije zakon za Ivicu Todorića, ovo nije Lex Agrokor, ovo je zakon kojim Hrvatska država, Vlada RH, a uvjeren sam i velika većina zastupnika u Hrvatskom saboru štiti interese hrvatskog financijskog sustava, hrvatskog gospodarstva, radnika i zaposlenika Agrokora, radnika i zaposlenika Agrokora, OPG-a, dobavljača i svih dionika koji su trenutno uključeni u proces koji se zbiva u vezi naše najveće kompanije. Tu moramo biti sasvim jasni i hrvatska javnost toga treba biti u cijelosti svjesna. Ovaj zakon ima svoj politički kontekst, ima svoj gospodarski, financijski, strateški, vanjskopolitički ako hoćemo, radno-pravni kontekst, poljoprivredni kontekst i sve to je na dnevnom redu Vlade RH sa ili bez ovoga zakona. Sve je to na dnevnom redu svih političkih stanaka u RH sa ili bez ovoga zakona. Zašto se odlučujemo na ovaj zakon? To je ključ i to je temeljno pitanje? U nekim situacijama kada socijalno tržišno gospodarstvo koje u načelu u slobodnim zemljama, zemljama demokracije, kapitalizma treba na tržištu koje je na najrazumniji i u skladu sa najboljim praksama način regulirano pravnim okvirom, dođe u situaciju određenih poteškoća, određenog problema, kada eventualno samo i svi dionici ovog procesa nisu u stanju pronaći rješenje onda je to trenutak u kojem Vlada, institucije države trebaju preuzeti odgovornost i pokušati pomoći riješiti probleme koji trenutno postoje. To je temeljni smisao i svrha ovog zakona. I mislim da je važno da svi u potpunosti shvatimo ratio našega angažmana. To je ključni preduvjet i to je bit ovoga zakona. Mi želimo istodobno ovim zakonom i zaštititi naše porezne obveznike, sve ljude u Hrvatskoj jer se zakon odnosi na ono što smo precizno definirali društva od sistemskog značaja. A društva od sistemskog značaja po našem mišljenju i po kriterijima koja utvrđuje ovaj zakona se naravno odnose na broj zaposlenika, na ukupni značaj koji je povezan sa razgranatošću poslovanja, sa udiom u prihodima BDP-a, ali i sa postojećim obavezama koje takva društva mogu imati. Stoga smo dva temeljna kriterija koja smo uvrstili u ovaj zakon stavili da je riječ o društvima koji imaju zaposlenih prosječno više od pet tisuća radnika, te da imaju obveze veće od sedam milijardi i 500 milijuna kuna. Takvih kompanija u Hrvatskoj nema puno, ali ih ima dovoljno da one koje bi se mogle podvesti pod ove kriterije zapošljavaju 11 i pol posto ukupno zaposlenih u Hrvatskoj i čine prihod od 34,6% BDP-a. To su činjenice i to ih čini sistemski značajno. Konkretno Agrokor je kompanija koji ima 60000 zaposlenih ne samo u Hrvatskoj, nego u susjednim zemljama, koji ima više od 5000 dobavljača, koja ima više od 70 društava u okviru koncerna i koja se u ovom trenutku našla u određenim poteškoćama. Činjenica da jedna od Agencija za kreditni rejting Moodys snizila kreditni rejting Agrokora sa B3 na CAA1 sa negativnim izgledima i naravno ocjena koja zabrinjava i koja zahtijeva posebne napore i posebne okolnosti. Tu želim reći da je Agrokor naravno privatna kompanija, hrvatski Ustav, svi naši pravni propisi štite privatno vlasništvo, štite slobodu poduzetništva i od toga ne odstupamo. I ovaj zakon je napisan na način da je u skladu sa Ustavom Republike Hrvatske. To također želim reći na početku jer mislim da je bilo dosta rasprava u javnosti o toj temi, a ona je po mom sudu izrazito bitna zato što ovaj zakon slijedi nekoliko ustavnih načela. Slijedi odredbe članka 49. koji govori o odgovornosti države u poticanju gospodarskog napretka i socijalnog blagostanja. Slijedi članak 3. koji govori o socijalnoj pravednosti kao jednoj od najviših vrednota našeg ustavnog poretka. Slijedi članak 16. u kojem govorimo o općem načelu razmjernosti u Ustavu RH gdje se gdje se ograničenje sloboda ili prava može učiniti jedino razmjerno pojedinom slučaju i potrebama situacije. Ali ono što je najvažnije i najbitnije je da ovaj zakon slijedi članak 50. stavak 2. koji govori o razmjernosti u ograničenju poduzetničkih i vlasničkih prava a ona se mogu ograničiti jedino u cilju zaštite interesa i sigurnosti RH, prirode, ljudskog okoliša ili zdravlja ljudi. To je ključ. Te ustavne odredbe su bile okvir na temelju kojih smo izrađivali prijedlog ovoga zakona. Što je ključ i smisao procesa koji bi trebao riješiti ovaj problem? Scenarij Scenarij A se odvija trenutno. Vlasnik, uprava očito kroz proces dijaloga sa svim zainteresiranim dionicima, a to je prije svega vjerovnicima, dobavljačima nastoji pronaći rješenje. To rješenje podrazumijeva svježu, novu likvidnost, dakle spremnost kreditnih institucija da kompaniji koja se nalazi u ovakvim okolnostima da svježi novac. Taj svježi novac treba poslužiti za poslovanje, taj svježi novac treba poslužiti za plaće radnika i zaposlenika, taj svježi novac treba poslužiti za namirenje poreznih obveza i taj svježi novac treba poslužiti za isplate dospjelih obveza prema dobavljačima i malih i velikih, svih onih koji su u tom poslovnom lancu naslonjeni na poslovanje naše najveće kompanije. Taj scenarij također podrazumijeva i proces restrukturiranja koji je nužan i ključan u okolnostima sa kakvima je kompanija suočena danas i na tome kao što vidite i u javnosti kompanija i sama radi. Ukoliko bi se postigao dogovor koji bi kao što također možemo vidjeti omogućio da onaj kreditor koji je sada spreman u ovakvim okolnostima dati svježu likvidnost osigura da njegova tražbina dobije status najstarije tražbine, a to znači onaj koji daje zadnji kada je situacija ovakva kakva jest, da onda dobije prvenstvo kada je riječ o vraćanju tih financijskih obaveza. Tada postoji mogućnost da se proces odvija po scenariju A. Što je scenarij B i zašto o njemu govorimo a to je bit ovoga zakona? Ako do takvog dogovora ne dođe a vremenski faktor i okolnosti koje su kao što vidite dovele i do blokade računa pojedinih tvrtki i društava u sustavu Agrokora, koje su kao što vidimo dovele do blokade računa pojedinih dobavljača, koji sigurno izazivaju nestrpljivost i nepovjerenje kod onih koji su vezani i za te dobavljače. Kada taj proces sagledamo onda je važno da država u momentu kada ili na zahtjev vjerovnika ili na zahtjev samoga dužnika, a dužnik u riječima ovoga zakona je sama kompanija Agrokor zatraži da se krene primjenjivati na ovu kompaniju od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku Zakon o izvanrednoj upravi krene u njegovu provedbu upravo onako kako je predviđeno kroz ovih pedesetak članaka i to s ciljem i na način da upravo izvanredni povjerenik kojeg će imenovati Trgovački sud u Zagrebu prema odredbama ovoga zakona, a na prijedlog Vlade prema odredbama ovog zakona, a na prijedlog Vlade bude onaj sa svojim zamjenicima uz tijesne konzultacije sa Vjerovničkim vijećem uz savjete Savjetodavnoga vijeća, a naravno u cilju i to je ono što je ključ, u cilju najboljem i najprofesionalnijem interesa gospodarskih i financijskih RH djeluje na dobrobiti svih dionika procesa. Nije isto tko provodi proces restrukturiranja. Ako on dolazi na poticaj Vlade RH, na poticaj Hrvatske država onda osoba koja tamo dođe ili osobe koje dođu, moraju voditi jednaku brigu o zaposlenici u Konzumu u koji vjerojatno svatko od vas povremeno dolazi, o interesu OPG-a dobavljača, interesu financijskog krvotoka RH, interesu našega gospodarstva. I to je ključ i to je bit i molim vas da to razumijete. Ovakav zakon nije pisan na pamet. Pisan je u ubrzanoj proceduri, to je točno jer su okolnosti takve, ali je pisan na temelju sličnih situacija u kojim su se ranije našle i druge države EU. I druge države su posezale za posebnim pravnim režimima kada im se dogodila ovakva nekontrolirana situacija u gospodarstvu. Nastojale su svojim aktivizmom, svojim potezima riješiti problem u najboljoj namjeri i u najboljem interesu državnih interesa, općega dobra, javnih interesa i svih koji su dio ovog procesa. Vodimo računa da ovo pitanje ima i svoju međunarodnu dimenziju. Agrokor jest velika kompanija za hrvatske razmjere ali je velika i relevantna i u našem susjedstvu. Bitna je i u Sloveniji i u BiH i u Srbiji i u drugim zemljama gdje društva gdje društva koja su u okviru koncerna rade i svi su zainteresirani za taj proces, jedan detalj oko kreditora odnosno vjerovnika i banaka. Poštovane kolegice i kolege zastupnici, niti vas, a niti mene privatna kompanija ne samo ova nego bilo koja ne pita kod koga, mislim na koju banku i u čijem vlasništvu i pod kojim uvjetima će se zaduživati. Za to nisam odgovoran ni ja, ni moja Vlada, ni Hrvatski sabor to su činjenice koje su danas na stolu i mi ih zajedno moramo ih sagledati i nastojati riješiti na način da proces restrukturiranja bude održiv, da zadrži zaposlenike, a da stvaranje svojevrsnog zida mogu reći pravnog oko kompanije koji bi podrazumijevao taj moratorij na tražbine vjerovnika o kojem se i danas govori, osigura da svi dijelovi društva nastave sa svojim poslovanjem i ono što je najvažnije nastave sa prihodima. A ti novi svježi prihodi ovakvoga društva u kojem postoje mnoge kompanije koje jako kvalitetno posluju generirali bi novac koji bi omogućio postupno vraćanje dugova, kvalitetno restrukturiranje i novo pozicioniranje i na našem tržištu i na tržištima koja su nama susjedna. Nama je cilj riješiti problem, riješiti ga na odgovoran način. Nudimo ovaj scenarij kao scenarij B, scenarij koji radi svojevrsnu sigurnosnu mrežu cijenjene zastupnice i zastupnici. Nije ovo scenarij u kojem sa trapeza neko ide prema podu ali ga onda mreža zadrži, taj koji ide prema podu nije nijedna osoba, nijedna kompanija, taj kojeg ova mreža treba zadržati je hrvatska ekonomija. To je ključ i to je bit ovoga zakona i važno je da to svi zajedno shvatimo. To je njegova glavna namjera. I očekujem od vas da u ovakvom trenutku baš svi, i tu se sada obraćam kolegama iz oporbe, prepoznate značaj ove situacije, mislim da ste toga svjesni jer ste i sami imali pravo upravljati Hrvatskom nekoliko puta u naših 27 godina neovisnosti i da oko ovog pitanja, bez obzira na lokalne izbore, bez obzira na političke razlike, ideološke ili bilo što drugo pokušamo pronaći suglasje koje je bitno u ovom trenutku, ta poruka kako ćemo ovaj zakon izglasati, kako ćemo po njemu postupati, za hrvatsku javnost, za kreditore, za međunarodne financijske institucije, za rejting agencije je izrazito bitna. Jer što u biti trebamo napraviti? Mora doći do jednog trenutka u kojem se podvlači crta u kojem se kaže poslovanje koje je dovelo do ovoga sada mora stati. Imamo trenutak prekretnice i kreće novi trenutak u kojem je najvažnija riječ povjerenje. Povjerenje u poslovanju, povjerenje u restrukturiranju, povjerenje za one koji trebaju dati svježi novac, za ljude koji će proces restrukturiranja voditi i stabilan, jasan u skladu s Ustavom pravni okvir i u skladu s pravnom stečevinom EU, a u korelaciji s ostalim propisima koje Hrvatska ima. To je drage kolegice i kolege ključ. Razmislite dobro, da li je ovo tema u kojoj se trebamo opet razlikovati i dijeliti ili je ovo tema u kojoj koristeći zdrav razum i nužnost, a ujedno i hitnost djelovanja, o tome su i neki od vas nešto govorili i raspravljali, zahtjeva minimum napora da oko ovakve teme danas pošaljemo poruku jedinstva. To nije konsenzus u Europi koji traje godinama, ovo je konsenzus o hitnom zajedničkom djelovanju i u ocjeni namjera Vlade parlamentarne većine ali i svih zastupnika da zajedno riješimo problem koji nam je tu, koji će završit u našem naručju htjeli mi to ili ne. To je bit ovoga zakona. I to je bit našeg djelovanja. I zato apeliram na vas i na vašu političku odgovornost promislite o tome. Ukoliko smatrate da postoje formulacije u ovom zakonu koje mogu biti i bolje, koje mogu biti kvalitetan doprinos rješenjima, pravnoj sigurnosti, učinkovitosti djelovanja slobodno kažite. Ja sam čovjek dijaloga što god mi sada govorili jesmo se sreli ili nismo. Mislim da to dovoljno jasno možete prepoznati. Pokušajmo naći rješenja koja će biti na korist hrvatskog gospodarstva, koja će pokazati političku zrelost hrvatskih političkih stranaka i institucija u momentu kada je trebamo zajednički pokazati. To sada očekuju svi, svi koji gledaju ovu raspravu, svi i komentatori i birači i poslovni ljudi i poljoprivrednici i dobavljači i banke i oni koji su dovedeni sa najvećim ekspertizama i reputacijom da pomognu u restrukturiranju svi gledaju od čega smo mi napravljeni sada. Svi to gledaju i očekuju jesmo li spremni na zajednički napor koji nosi i određene i odgovornosti i rizike. Ali drage kolegice i kolege, mi izbora nemamo. Naše je da djelujemo. Čuli ste i od uglednih profesora bilo bi protu ustavno ne činit ništa. To bi bilo najgore. I zato apeliram na vas da doprinesete kvaliteti ovog zakona vašim raspravama, ali i vašim sugestijama. Ali i u kasnijem procesu koji će uslijediti ima mjesta u vjerovničkom vijeću za sve skupine vjerovnika. Ima mjesta u savjetodavnom vijeću za sve one koji mogu dati kvalitetan doprinos procesu koji će eventualno biti pred nama ako se zakon primijeni i to je bit, to je ključ. Molio bih sada potpredsjednicu Vlade i ministricu Dalić da se osvrne na neke konkretne odredbe ovoga zakona, a sve nas pozivam na političku mudrost i odgovornost u ovom trenutku. Hvala vam. Hvala lijepo. Pa rekla bih da su najbitnije odredbe ovoga zakona način na koji se aktivira primjena ovoga zakona, tijela u postupku i konačno njegov cilj. možda da počnemo od ovog posljednjeg. Cilj postupka izvanredne uprave je postići nagodbu, postići nagodbu u roku od 12 mjeseci koji se može odlukom suda produljiti za još tri mjeseca. Naglašavam da je cilj ovoga zakona postići i ovoga postupka koji zakon predlaže postići nagodbu među vjerovnicima o budućnosti poslovanja društva na način da to društvo treba moći nastaviti poslovati na održiv i financijski stabilan način. Naglašavam ovaj problem i cilj zakona vezan uz postizanje nagodbe zbog toga što u svojoj biti ovo nije Stečajni zakon, ovo nije paralelni Stečajni zakon i ovo nije zakon u kojem se eksplicite definira način na koji će se vjerovnici namirivati. Ovo je zakon kojim se utvrđuje procedura, a kojom se sistemskim značajnim poduzećima, sistemski značajnim trgovačkim društvima osigurava vrijeme da u propisanoj proceduri i uz sudjelovanje tijela nagodbe i uz sudjelovanje tijela postupka postignu nagodbu. Sam postupak izvanredne uprave otvara se na način da otvaranje toga postupka može zatražiti dužnik ili otvaranje toga postupka mogu zatražiti vjerovnici uz suglasnost dužnika. Ukoliko je sistemski značajna kompanija se suočila bilo sa predstečajnim, bilo sa stečajnim razlozima, odnosno ukoliko se nalazi u dubokim financijskim poteškoćama. Razlog zbog kojeg otvaranje postupka može zatražiti dužnik, odnosno dužnik uz suglasnost, odnosno vjerovnik uz suglasnost dužnika jest dvojak. Sa jedne strane vodećom ulogom dužnika u zahtijevanju otvaranja ovoga postupka, odnosno vjerovnika uz njegovu suglasnost osigurava se zakonitost i sukladnost ovoga postupka sa Ustavom. Jer na ovaj se način sprečava maliciozno postupanje prema dužniku, a istovremeno se zadržava učinkovitost i djelotvornost procedure. Vjerovnici samostalno i dalje kada i ovaj zakon stupi na snagu ukoliko ga izglasate vjerovnici i dalje samostalno imaju mogućnost zatražiti kroz Stečajni zakon zaštitu svojih tražbina na način kako to propisuje Stečajni zakon, ali će po predloženim prijelaznim i završnim odredbama taj taj stečaj sud po službenoj dužnosti uputiti u postupak propisan ovim zakonom ukoliko društvo za koje se zahtijeva stečaj udovoljava kriterijima od 5000 zaposlenih i milijardu eura duga. Sa druge strane za pokretanje ovoga postupka potrebna je relativno jednostavna dokumentacija upravo kako bi se u slučaju dubokih financijskih poteškoća, sistemski značajnih kompanija moglo djelovati brzo. I jednostavnost te dokumentacije i brzina postupka se onda kombiniraju sa načinom kojim se ovaj postupak može pokrenuti. Tijela u procesu izvanredne uprave jesu izvanredni povjerenik, jesu sud, jesu Vjerovničko vijeće i Savjetodavno vijeće. Izvanrednog povjerenika imenuje sud u procesu u kojem sud nakon što je zaprimio zahtjev za otvaranje postupka izvanredne uprave, poziva Vladu da predloži izvanrednog povjerenika. Razlog zbog kojega ovaj zakon predviđa odredbu da Vlada predlaže izvanrednog povjerenika proizlazi iz očekivane složenosti i kompleksnosti i procesa sklapanja nagodbe u slučaju poduzeća trgovačkih društava koja su toliko kompleksna da imaju ovaj prethodno spomenuti broj zaposlenih iz čega proizlazi onda i pretpostavljena kompleksnost financijskih odnosa unutar kompanije koji koji su eventualno doveli do njezinih problema. Na ovaj način osigurava se da izvanredni povjerenik bude osoba od profesionalnog, stručnog, moralnog i svakog drugog javnog ugleda koja će podržana autoritetom suda i podržana autoritetom Vlade i njezinoga prijedloga jamčiti nepristranost, profesionalnost i stručnost cjelokupnog procesa izvanredne uprave. A da je tome tako, jedna od najvažnijih zadaća izvanrednog povjerenika jest da u roku od 30 dana izabere savjetnika za restrukturiranje koji je prijedlogom zakona utvrđen kao pravna osoba sa međunarodnim referencama u procesu restrukturiranja. Savjetnik za restrukturiranje je pravna osoba sa najvećim stručnim referencama koja treba podržati izvanrednog povjerenika u analizi stanja, utvrđivanju utvrđivanju stvarnoga stanja u kompaniji i dati mu podršku u izradi i prijedlogu izrade nagodbe. izbor i kvaliteta savjetnika za restrukturiranje gotovo jednako značajna koliko i kvaliteta i izbor samog izvanrednog povjerenika. izvanrednog povjerenika. Izvanredni povjerenik naravno ima svoje zamjenike, predviđena je mogućnost zamjenika koji se biraju u istom postupku kao i sam povjerenik, dakle izabire iz sud na prijedlog Vlade. Sud je vrlo značajan sudionik u cijelom procesu s obzirom da najznačajnije odluke povjerenika, isto kao i sama nagodba koja se mora i može sklopiti jedino uz suglasnost vjerovnika odnosno najmanje 66,6% svih tražbina nagodbu potvrđuje sud. Vjerovničko vijeće je tijelo kroz koje vjerovnici sudjeluju u procesu izvanredne uprave. Vjerovničko vijeće se formira kao privremeno Vjerovničko vijeće u vrlo kratkom roku od otvaranja procesa izvanredne nagodbe i to prema stanju tražbina, zatečenom stanju tražbina u knjigama kompanije. Razlog je tome upravo onaj da se što prije osigura uvid vjerovnika u cjelokupni proces. Vjerovničko vijeće u svom stalnom sastavu i u svojoj stalnoj strukturi formira se nakon što se nesporno utvrde tražbine odnosno nakon što sud donese odluku o utvrđenim tražbinama. Srce je ovoga zakona mogućnost da izvanredni povjerenik u ime kompanije nad kojom je otvoren ovaj proces uzme kredit i tim kreditom isplati tražbine za robe i usluge koje su nastale do dana otvaranja postupka odnosno isplati dobavljača. To je srce ovoga zakona i takav kredit onda ima status najstarije tražbine. Ovaj zakon kombinira iskustva iz naše prakse, ali isto tako iskustva iz praksi drugih država koje su se suočavale sa problemima sistemskih bitnih kompanija, kao što su Italija, kao što su Austrija. Kombiniranjem ovih iskustava vjerujem da smo dobili efikasan instrument u slučaju da nastupe problemi sa ovakovim kompanijama koji zahtijevaju zaštitu zakona. I stoga vas molim da ovaj zakon prihvatite i podržite. Zahvaljujem se i potpredsjednici Vlade. Evo prije nego što pređemo na replike samo nekoliko informacija. Dakle do sada se za raspravu prijavilo 35 govornika što klubova, što pojedinačnih rasprava, imamo na izlaganje predsjednika Vlade 27 replika i na izlaganje potpredsjednice Vlade 4 replike. Pa evo krećemo sa replikama. Prvi je uvaženi kolega Maras. Hvala lijepa. Gospodine potpredsjedniče, gospodine premijeru. Ja ne pristajem dijeliti i preuzimati vaš odgovornost za loše odluke koje donosite u ime RH, pogotovo one koje su usmjerene u korist jedne tvrtke, jednog uskog interesa malog broja ljudi i onaj problem koji je eskalirao za vrijeme vaše i protekle Vlade. Ovo je zakon o Agrokoru, ovo je zakon o Todoriću, ovo je zakon kojim želite prikriti kako je problem nastao, kako je problem eskalirao, želite prikriti interesnu povezanost vaše Vlade sa Agrokorom. Vaša Vlada je pupčanom vrpcom povezana sa Agrokorom. I to je intencija ovoga zakona i zbog toga ja ne želim niti dijeliti niti preuzimati odgovornost sa vama. Ne brinete kroz ovaj zakon o onim najmanjim dobavljačima, ne brinete kroz ovaj zakon niti o onima koji rade u Agrokoru. A kakva je pupčana povezanost vaše Vlade sa Agrokorom možemo ovdje govoriti satima. Imamo indicije da je i vaša i prethodna Vlada čitavim nizom akata doprinijela da situacija u Agrokoru eskalira, o prolongatu Zakona o faktoringu, do Zakona o računovodstvu do toga želim vaš odgovor ovdje da li ministar Marić koji je došao iz Agrokora odlučio o bilo čemu.

Vlade Andreja Plenkovića i Agrokora na žalost neraskidiva. Hvala i vama gospodo, ali ovo hrvatski građani moraju čuti. Hvala lijepo. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Dobro, hvala lijepo kolega Maras. Ja vas ovako molim, oprostite samo predsjedniče Vlade. samo malo vas molim. S obzirom na broj onih koji su se javili za replike držat ćemo se striktno dvije minute. Mislim da je to korektno i na tome ćemo inzistirati. Izvolite. Kolega Maras, ja moram priznat ni hrvatska javnost, ni parlamentarna većina, a ni ja ništa bolje od vas nismo ni očekivali. Dakle, vi se pretvarate, pretvarate se u šampiona demagogije SDP-a. Reći meni i mojoj Vladi da smo mi pupčanom vrpcom vezani za Agrokor, reći hrvatskoj javnosti da je ovo zakon o Ivici Todoriću i o Agrokoru. Kolega Maras da li ste vi pročitali zakon? Jeste. E onda vi imate problem razumijevanja, problem logike, problem shvaćanja ozbiljnosti situacije u kojoj se Hrvatska nalazi. Moja Vlada i HDZ od kada ga ja vodim nije primio ni jedne kune ne samo od Agrokora, niti jedne kompanije koja je s njom povezana. Spominjete ministra Marića koji se izuzeo od svih odluka koje se vezane za bilo koju raspravu u mojoj Vladi uz ovaj zakon o kojem je danas riječ. Dakle, prestanite sa demagogijom. To apeliram na vas kao čovjeka koji je dobio povjerenje hrvatskih birača i ne odnosite raspravu u ono što je nebitno, nego se koncentrirajte na ovo što je bitno. Ovaj je zakon bitan kolega Maras za hrvatsko gospodarstvo. Bitan je i za to da li ćete i vi dobiti plaću sutra. Bitan je da li će bilo koji radnik u Konzumu sutra dobiti svoju plaću? Da li će na kioscima Tiska biti hrvatske novine? On je bitan za svakoga poljoprivrednika koji je kroz svoj OPG dobavljač dobavljača. On je bitan za sve nas. A ovakve insinuacije prestanite plasirati u hrvatsku javnost i fokusirajte se na bit. To vam je moj prijateljski savjet. Gordan (HDZ)** Dakle prije nego što krenemo na replike, kolega Maras a i svi ostali koji upadate vrlo neumjesnim upadicama u izlaganja drugih. Ja vas molim da prestanemo i da kulturno i pristojno se razgovaramo. Evo to je moja molba i apel. Druga Iduća replika uvaženi kolega Hajdaš Dončić. uobičajeno puno ste demagoški lijepo pričali vašim uglađenim europskim birokratskim jezikom, a niste se dotakli biti ili srži ovog zakona. A ja ću onda zdravim razumom o činjenicama. Dakle zakonom rušite pravnu sigurnost za ulaganje u Republici Hrvatskoj. Drugo, zakonom pogodujete a da vam kažem na koji način? Vrlo jednostavan. Ukupna dugovanja Agrokora su dakle 45 milijardi kuna u grubo. Od toga vam banke su izložene sa 22 milijarde kuna, faktoring društva sa 2 milijarde kuna. To vam je 24. Skupe se još veliki dobavljači sa 6 milijardi kuna i to vam je 30. Po prijedlogu vašeg zaključka i vašeg zakona upravo ta uska skupina će diktirat taj postupak. Dakle, ovdje neće biti niti malih dobavljača, niti poljoprivrednih gospodarstava, neće biti nikog jer će veliki skupiti većinu. Nadalje, kakav scenario A, kakav scenario B? Bez donošenja ovog ili sličnog zakona nema spasa Agrokoru, nema spasa Konzumu. A da vam kažem zašto? Tko će dati novac ako nema pravilo senioriteta? Koja financijska institucija će u posrnuli koncert uložit novac ako se ne donese zakon koji garantira senioritet? Ali ne ovaj zakon kojega vi predlažete, već ono što pričamo već tri tjedna, a pričamo da promijenite Stečajni zakon i dovedite dvije kategorije. Jedna kategorija je upravo senioritet, a druga kategorija je klasteriziranje dobavljača u nekoliko skupina. I za kraj, ja vam predlažem da Zdravka Marića imenujete specijalnim povjerenikom u Agrokoru. **Jandroković, Prvo kolega Hajdaš Dončić ako vama treba prevoditelj za ovo što ja govorim, a ja sam čuo da su si Zagorci navek bili dobri s Hrvatima i vi biste trebali dobro razumjeti ovo što ja govorim, onda imamo veliki problem da vi kao ministar niste uspjeli razumjeti što sam vam ja govorio u uvodnom dijelu izlaganja obrazlažući ovaj zakon. To je sad već malo moram priznati podcjenjivački i prema hrvatskoj javnosti i prema meni kao predsjedniku Vlade i budite malo pažljiviji u tim komentarima jer oni nisu ni utemeljeni, niti su logični. Što se tiče statusa najstarije tražbine i pravne sigurnosti. Pravna sigurnost je kolega Dončić treći temeljni stup programa rada ove Vlade. Upravo obazrivošću formulacija u ovom zakonu vodili smo računa i o ustavnosti i drugim propisima koji reguliraju ovu materiju. Činjenica da kao što vi kažete strani ulagači bi mogli biti zabrinuti jer postoji senior status evo pa me nemojte razumjeti, senior status. Mislite da bi strani ulagači, da razmišljaju o tome da li će ući u državu poslovati koja pusti nekontrolirani razvoj događaja ovakve situacije misliti ta je država super. Da se meni to sutra dogodi oni neće reagirati, oni neće prepoznati što je bitno o onome koji je u ovakvim okolnostima spreman dati svježi novac. Što mislite? Jeste pročitali zakon? Jel ima unutra odredba o najstarijoj tražbini recite kolega Dončić, recite jel ima ili nema? Ima. Govorite točne stvari, točne stvari, a ovo za izvanrednog povjerenika sugestiju to ću vam razmisliti o vašoj sugestiji. Prvo, nije vrijeme za bahatost, aroganciju, prevoditelje i svakog čovjeka vama da bilo kakvu repliku da prvih 15 sekundi potrošite na njegovo omalovažavanje jel to nije dijalog i to nemojte raditi. Drugo, pročitat ću vam izjavu vašeg ministra financija od 26.1. „Da li je Agrokor pred bankrotom? Sigurno ne bih to tako rekao, upoznat sam sa stanjem u kompaniji jer sam tamo i radio i kao ministar financija brinem i pratim kao i za sve druge kompanije. Mislim da su iz Agrokora u priopćenju naznačili da nema rizika što se tiče obaveza u dogledno vrijeme, ali sigurno će ta činjenica o smanjenju kreditnog rejtinga imati neke reperkusije. Kompanija je i dalje u dobrom stanju i do ničega neće doći“. 26.1. Mene danas pozivate na dijalog. Prije mjesec dana sam se ponudio, prije mjesec dana sam se ponudio i rekao ljudi ali alarmantna je situacija, pozovite opoziciju, idemo pozvati kreditore, vjerovnike, dobavljače, prije mjesec dana. i vi danas pozivate za suglasje milijarda kuna blokade, dobavljači se blokiraju, ljudi ne znaju hoće dobiti plaće. Vi danas pozivate na suglasje, izgubili ste mjesece, dok ste se bavili arhivima, povjerenstvima za prošlost, dok ste išli u lokalne kampanje, prije mjesec dana sam pozvao na suglasje iz opozicije, molio tu evo pred sabornicom, reko stojim na raspolaganju ljudi alarmantno je s tim se trebamo baviti, ne zažmiriti. Šta je rezultat današnje situacije? Da su svi blokirani, da je država u periodu blokade dok dobavljači nisu dobili kune naplatila 600 milijuna kuna. Porezna uprava je uzela dobavljačima 600 milijuna kuna. Danas je Frank blokiran, kaže po zakonu. Pa naravno da je po zakonu. Dal smo trebali imati kratkoročne mjere? Jesmo. I nemojte biti danas ljudi licemjerni i nemojte prozivati svakog onog tko vam da repliku nego budimo iskreni, u problemu smo se našli zbog vaše vjerodostojne neodlučnosti. Odgovor na repliku. **Plenković, Andrej (HDZ)** Joj kolega Vrdoljak bili ste na sastanku u petak konstruktivni, simpatični, ljubazni da niste mogli biti ljubazniji, nudite mi Supermana za izvanrednog povjerenika. Jel istina? … Jeste nudili Supermana za izvanrednog povjerenika?

Kolega Vrdoljak, ajde da razjasnimo kako možete imate načine kako možete kasnije govoriti i tražiti povredu Poslovnika. Ima cijeli niz metoda kojim možete doći do riječi, ali vas molim da ne upadamo jedni drugima u riječ, evo samo to vas molim. Dobar je ovaj semafor, stane vrijeme ovo je kao u košarci, nema prljave igre, ako znate na što mislim. Kolega Vrdoljak, ajde da razjasnimo kako radi Porezna uprava. Vi ste bili ministar, ne, ne, hrvatskoj javnosti je potrebno da zna kako radi Porezna uprava. U trenutku kada bilo koja tvrtka pokrene blokadu neke druge tvrtke, a utvrdi se u tom trenutku, Porezna uprava osobito sa velikim poreznim obveznicima ima poseban dijalog i točno zna u kojem trenutku je neka porezna obvezna dospjela, nema kolega Vrdoljak i nemojte optuživati državu, pravo na arbitrarnost, pravo na izbor da li će ili ne krenuti u naplatu svojih dospjelih tražbina. Ti ljudi će kazneno odgovarati, profesionalno će odgovarati ako to ne naprave, pričinili bi štetu državnom proračunu. Oni nemaju izbora. Sve druge tvrtke na tržištu imaju pravo izbora kada će i na koji način krenuti u svoje potraživanje i kojim putem. Porezna uprava taj izbor nema. I nemojte stoga stvarati percepciju kod ljudi da apeliramo na strpljivost dobavljača, a da istodobno država blokira. Slobodno mogu reći država nije prva počela, to su činjenice koje ljudi koje rade u Poreznoj upravi nisu imali izbora. Druga stvar, ova Vlada i stručnjaci u njoj su dan i noć radili proteklih mjesec dana da bi u ovakvim okolnostima iznjedrili najkvalitetnije zakonsko rješenje. I nemojte nas prozivati za nekakvu pasivnost, za nekakvu neodlučnost. Ovo je poštovani kolega Vrdoljak aktivan, odlučan i jedini moguć potez odgovorne države. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala. Hvala gospodine potpredsjedniče. Gospodine premijeru, vi pozivate na dijalog, a na sastanak o lex Agrokor pozvali ste kolege iz oporbe u petnaest do jedan da dođu u jedan i petnaest, to stvarno pokazuje kako ste bili spremni na razgovore. Sve što se danas događa je zapravo vjerodostojan dokaz vaše nevjerodostojnosti. I mi smo danas u problemu upravo zbog toga što u cijelom svom mandatu, a ministar financija je u tom mandatu već 15 mjeseci, radite ne transparentno, u vašoj Vladi je stalno prisutan sukob interesa, u vašoj Vladi imate zakašnjele odluke i u vašoj Vladi neprestano štitite kroz sukob interesa krupni kapital. Ovaj zakon koji danas ovdje imamo kako ste rekli je zakon koji ne štiti Todorića, ne štiti Agrokor nego štiti radnika i poljoprivrednika. Hrvatskoj javnosti, hrvatskoj blagajnici na Konzumu i hrvatskom poljoprivredniku na selu koji jedva preživljava treba reći da je to laž. To nije istina. Ovaj zakon štiti jedino krupni kapital, štiti velikog gazdu i štiti velike menadžere koji su bili kroz konzorcij povezani sa velikim gazdom. Narod kaže tko se jednom opeče taj puše i na hladno. Na žalost u Hrvatskoj to nije slučaj. Devedesetih ste HDZ uništili 400, 1000 radnih mjesta, građani vam i dalje vjeruju, i danas imamo situaciju da će propasti, da će taj niz privatizacije završiti propašću Agrokora. Puno je sličnosti sa '87. Tada je bio Agrokomerc i babo. Babo je završio ljetujući u Voloskom. Sada imamo Agrokor, a njegov gazda će završiti vjerojatno također u Medvei. Dakle, gospodine Plenkoviću ovo je i posljedica vašeg manekenskog hoda po Ukrajini, ovo je zapravo problem što vi svoj pripravnički staž za Europsku komisiju više ne odrađujete toliko kvalitetno, pa vam taj pripravnički staž dovodi u pitanje ono što zapravo želite pobjeći u Europsku komisiju iz Hrvatske. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Odgovor na repliku. Predsjedniče Vlade odgovor na repliku. Da, moram priznati da tko god se javi sve očekivano. Ja kao da već imam napisane vaše toking pointse što ćete reći gospodine Jovanoviću. To vam otprilike tako djeluje. Dakle, rad ove Vlade po ovoj temi je odgovoran i učinkovit i razuman je inspiriran i pravnim rješenjima koji postoje u drugim državama, u skladu je sa hrvatskim Ustavom i bit će sto posto vam tvrdim i odobren da je u skladu i sa pravnom stečevinom EU. Vaša aluzija na Ukrajinu i to je stvarno iritantno, moram priznat da je to iritantno. Iritantno je od vas, iritantno je od neupućenih komentatora. Govoriti nekoj Vladi da se ja šećem po Ukrajini pa vi nemate pojma. Nemate pojma o vanjskoj politici! Očito nemate pojma o međunarodnom pravu. Očito ne znate na čemu se temelji međunarodni poredak od '45. godine?

da u svojim vanjsko-političkim aktivnostima pomogne iskustvima koja su jedinstvena. Ako ima netko od vas tko smatra da iskustvo mirne reintegracije Hrvatskog Podunavlja u bilo kojem svom segmentu nije iskustvo koje bi Hrvatska kao najmlađa članica EU, jedina članica, Cipar apstrahiram koja je imala okupirana područja prije samo 25 godina trebala državi koja nas je kao prva članica UN-a priznala '91. godine ne ponuditi svoja iskustva mirne reintegracije. E onda gospodine Jovanović se ja i vi fundamentalno razilazimo o tome što nam je činiti i kako se ponašati. Ja sam se vratio dragi gospodine Jovanović iz Bruxellesa da bih došao tu … …/Upadica Jandroković: To je jako važna poruka. Ne manipulirajte javnost sitnim doskočicama. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala lijepa. Imamo dvije povrede Poslovnika. Uvaženi kolega Jovanović je prvi. Dakle, zamolio bih vas da i vi opomenete i izreknete opomenu premijeru zbog toga što omalovažava i vrijeđa ostale zastupnike, članak 238. Dakle, u svom istupu on je omalovažavao i vrijeđao mene kao zastupnika Hrvatskog sabora. Dobro ne smatram da se radi o povredi Poslovnika jer ste jednako teškim riječima i vi govorili premijeru. Dakle, odaberimo način na koji ćemo voditi ovu raspravu. Ili ćemo biti obazrivi i koristiti birane riječi jedni prema drugima ili ćemo se raspravljati teškim naoružanjem što čini i jedna i druga strana. Dakle, puštam i vas, puštam i premijera i na tome ću ustrajati do kraja. Druga povreda Poslovnika kolega Maras. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo. Također je povrijeđen 238. Razlog je konstantno vrijeđanje premijera, zastupnika. Eskaliralo je sada sa kolegom Jovanovićem kada mu je rekao da nema pojma o vanjskoj politici, a ja ću ovdje reći da vi nemate pojma o ekonomiji. To je puno opasnija stvar u ovoj situaciji. Nemate pojma … …/Upadica Jandroković: Kolega Maras ja vas molim!/… … o ekonomiji, a to je svjedočanstvo danas situacija koja se dešava u hrvatskom gospodarstvu, Agrokor i sve ove tvrtke koje Kolega Maras!/… A vi ste gospodine potpredsjedniče pozvali nas da ovako raspravljamo. Vi ste krivi. …/Upadica Jandroković: Dobro./… Jer ako je gospodin premijer rekao gospodinu Jovanoviću ovo, ja imam puno pravo onda reći ovo šta mislim… …/Upadica Jandroković: Dobro da me niste tražili povredu Poslovnika, a ne repliku, niti izlaganje./… Dakle, molim vas. Ma ja vas molim, ovo je prevažna tema i oči javnosti uprte su danas u Hrvatski sabor. Svojim ponašanjem, svojim nastupima poslat ćemo isto tako poruku da li smo ozbiljni ili iz ovoga nastojimo izvući nekoliko jeftinih političkih bodova. Pa vas ja molim i pozivam i na odgovornost za ono što činimo, a naravno i odgovornost za izrečeno. Nastavljamo sa replikama. Peti je uvaženi kolega Grbin, izvolite. Zahvaljujem uvaženi kolega potpredsjedniče, uvaženi gospodine predsjedniče Vlade. Moram priznati da je vaša rasprava bila na neki način tipično HDZ-ovska, a reći ću vam to i zašto. Zato što ste u svojoj raspravi neslaganje sa vama i sa vašim stavom karakterizirali kao podjelu. Međutim neslaganje sa stavom vladajuće većine je nešto što je ustavna obveza opozicije. Međutim u ovom trenutku je to i puno više od toga. Ne složiti se sa vama danas, ne složiti se sa vama oko donošenja ovog zakona moja je obveza prema građanima Republike Hrvatske, prema zaposlenicima, ali ne samo Agrokora već Franka, Kraša i svih drugih trgovačkih društava koja danas bivaju blokirana. A zašto? Jer ste vi ti koji dijelite. A dijelite upravo ovim zakonom, jer ovim zakonom vi ćete kao politika, vi ćete kao Vlada imenovati čovjeka koji će odlučivati tko će opstati, a tko će propasti. Poštovani gospodine predsjedniče, danas su nas zvali radnici Belja i požalili se da ih nitko nije kontaktirao niti im pokušao objasniti što će za njih značiti ovaj zakon, niti Agrokor, niti Todorić, niti banke, niti vi gospodine predsjedniče Vlade. Gospodine predsjedniče procjenu učinka ovog zakona, a govorimo o meritumu, govorimo o njegovom predzadnjem članku, ostavili ste za 2019. godinu, dakle vi ste predvidjeli da ćemo tek 2019. godine procijeniti kako ovaj propis utječe na hrvatsko gospodarstvo u cjelini. Ja vas pitam, jeste li se barem potrudili procijeniti koliko će ljudi zbog ovog zakona ostati bez radnih mjesta, koliko će ljudi zbog vas

Hvala kolega Grbin. Dakle, prvo sa se osvrnem na ovaj komentar koji mi se čini relevantan, a to je Belje. Evo vam ovdje ministar poljoprivrede koji je u kontaktu sa predsjednikom Uprave Belja, koji gleda na koji način da se riješe one bitne, bitni elementi koji se tiču opskrbe hrane onih kompanija koje su u okviru Agrokora koje bi omogućile da se i goveda i svinje nahrane na vrijeme, dakle, to je prvo. Drugo. Što se tiče drugih vaših komentara i ovoga zakona i načina kako se on priprema i njegovih ciljeva. Dakle, upravo je svrha aktivizma države, aktivizma Vlade da se omogući jednaki položaj svih dionika procesa. Ako se Vlada aktivira nije li onda logično da ako predloži kompetentnog izvanrednog povjerenika, njegove zamjenike, ako Trgovački sud to odobri i odluči onda upravo netko tko dolazi sa takvim naslovom, sa takvim ciljem iz kuta angažmana države ima najširu sliku, ima najbolju volju i obvezu da gleda na zadovoljavanje ciljeva, interesa svih dionika procesa od radnika, zaposlenika, poljoprivrednika, OPG-ova, dobavljača dobavljača, Agrokorovih dobavljača, same kompanije, pa naravno onda i kreditnih institucija koje su bitne jer bez njihove svježe likvidnosti teško je krenuti u proces restrukturiranja. To je cijenjeni kolega Grbin cilj i namjera ovoga zakona i njegova angažmana. Učinak ćemo procijeniti kada se prvi ovakav proces kojega još nismo imali odvije. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala. Sljedeća replika uvaženi kolega Beus Richembergh. Poštovani gospodine predsjedniče Vlade u svom uvodnom govori izrekli ste desetak teza koje bi vas mogle svrstati u red najodgovornijih hrvatskih premijera do sada, ali samo pod jednim uvjetom, a to je da nisu izgovorene 5. travnja nego recimo 5. ožujka. Spomenuli ste Moodys, u Hrvatskoj je javna tajna da je problem sa Agrokorom toliko velik da se očekuje najgori scenarijo još od početka prosinca. Vaši ministri su morali znati da se vodstvo Agrokora počelo zaduživati kod svojih dobavljača. Vaši ministri su znali da je 2. siječnja Moodys srušio kreditni rejting Agrokora sa B2 na B3, a 24. veljače Moodys je srušio taj kreditni rejting sa negativnim perspektivama. Tek 290.3. nakon što je Moodys srušio to u blato na CAA1 i rekao da nema apsolutno nikakve više šanse za pozitivni razvoj događaja. Vaša Vlada prošloga petka donosi odluku o usvajanju nacrta ovoga zakona. I umjesto da smo se našli ovdje recimo u subotu ujutro, mi smo tu u srijedu. Vi se ponašate kao da imate svo vrijeme ovoga svijeta, a trebalo je još prije mjesec dana kada smo svi bili svjesni da je stvar otišla toliko daleko da se više ne može kontrolirati osim ako Vlada ne stane na noge i zaprijeti ovakvim zakonom, a postoji uopće upitnost od tada do danas da li ga je trebalo donositi. Ali trebao je biti prijetnja svima onima koji bi narušili postupak dogovaranja, dakle umjesto da prije mjesec dana posjednete sve dionike vi to radite tek sada,

dosta onoga što Vlada radi je javno, dosta toga je na internetu, dosta toga je vidljivo svima. Puno radnih sati, puno noćnih sati, puno razgovora, puno dijaloga, puno provjeravanje informacija sa kompanijom, sa kreditorima, sa dobavljačima, s poljoprivrednicima obavlja se i mimo interneta. Mislite da nismo radili da se ovim nismo bavili, mislite da se zakon napisao sam od sebe u jednu noć? Poštovani kolega Beus Richembergh radimo odgovorno, a kada smo sasvim jasno artikulirali da radimo na zakonskom prijedlogu kao što ste mogli i vidjeti ubrzali su se procesi između kompanije i između vjerovnika, ubrzali su se, nisu se usporili, oni su se ubrzali i tu je poanta. Riječ je o privatnoj kompaniji koja je i do sada nalazila izvore financiranja bez da je pitala Vladu. Nije pitala ni vas ni mene, to vam je jasno. Mi smo reagirali pravodobno, reagirali smo otvoreno, reagirali smo onako kako možemo zakonskim rješenjem koje je sukladno drugim propisima i koje omogućuje u slučaju da se primijeni na ove kompanije uz pristanak dužnika na poticaj ili dužnika ili vjerovnika, ali uvijek uz suglasnost delegiramo na jedini ispravan način koji možemo i koji odgovorna država radi. U tom procesu možete sudjelovati, možete pomoći. To je sada vaš izbor. Ni vi ni ja ne možemo vratit vrijeme. Mogli bi tako se vratit jako puno godina unazad. Ali ono što možemo je djelovati danas i djelovati pro futuro. To mogu i zbog toga smo tu. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala lijepa. Jedna obavijest prije idućih replika. Dakle, članovima odbora zajednička tematska sjednica Odbora za pravosuđa i Odbora za financije i državni proračun održat će se danas u 14 sati u dvorani Ivan Mažuranić, obavijest članovima odbora. Sedma replika uvažena kolegica Turina Đurić. Poštovani predsjedniče Vlade, potpredsjedniče Sabora. Da mi kao Liberalna stranka podržavamo vaš pokušaj da riješite problem i ovaj zakon jest Zakon o tvrtki Agrokor i ne treba bježat od toga da se to tako nazove, iako će vjerojatno Ustavni sud imat što za reć vezano za zakon zakon kojeg ćemo tako donijet, odnosno kojeg ćete vi tako donijeti. Ali ono što nas najviše smeta u HNS-u je to što već dva mjeseca očito novinari raznih portala i novinari dnevnih novina i komentatori znaju što se događa u Agrokoru, a vaš ministar financija koji je bio cijeli niz godina izvršni direktor u toj istoj tvrtki ne zna ili se pravi da ne zna ili nije na vrijeme rekao, a ja mislim da vam je to trebao reći onog prvog dana kad ste sjeli na čelo ove Vlade, da vidite što se događa u Agrokoru i da kao odgovorni premijer počnete poduzimati radnje da ne dođe do ovoga do čega je došlo sada. I u stvari je timing, odnosno vrijeme koje ste potrošili, koje ste ne iskoristili najgora stvar u cijeloj priči, jer očito je da opet novinari znaju bolje od svih nas zajedno, pa vidimo vijesti koje dolaze iz sata u sat da nastaje polako kaos. Znači da vjerovnici polako sjedaju, blokiraju, blokirani su računi, da se nije u međuvremenu poduzelo

Ja bih vas molio da se držimo te dvije minute i da me ne ignorirate kad vas upozorim, jer ću morati posegnuti za gašenjem mikrofona. Neću vas izbacit. Andrej (HDZ)** Dobro, evo u biti vi ste podržali zakon i njegovo usvajanje pa evo bis dat qui cito dat požurite.

da to nije zakon donesen radi samo jedne tvrtke i stvarno ovdje u obrazloženju piše da se radi o 10 trgovačkih društava i sada dalje navodi ili povezanih društava. Pa i mene bi zanimalo osobno, a i hrvatsku javnost vjerujem o kojim je to 9 ostalih. to 9 ostalih. Znamo da je Agrokor jedan se odnosi taj prijedlog zakona i koja su to povezana društva i o kojim eventualnim dubiozama potencijalno kad ste donosili zakon vjerojatno ste i tu taj dio razmatrali. Znači kojih se to ostalih 9 društava radi. Činjenica je da kad nabrajamo samo 9 društava, kad pogledamo hrvatsko gospodarstvo, da uglavnom prevladava srednje i malo poduzetništvo. Tu ste stavili ovim prijedlogom zakona u neravnopravni položaj protu ustavno i ostale tvrtke koje također iako nemaju nazivnik sistemskog značaja ali su strateški važne. Nadalje potpuno mi je razumljivo broj ministara i ministricu odnosno potpredsjednicu Vlade. Po meni ovdje u vašem timu za obranu ovog zakona a vjerujem da bi i da je nazočan ovdje to je ministar financija gospodin Zdravko Marić prvenstveno iz razloga kad ste projicirali ovdje da nema, ne treba angažirati u proračunu dodatna sredstva za ovo, a procjenu učinaka vežete na 2019. godinu. Volio bih znati koliko će ovaj zakon ukoliko će biti potrebno aktivirati ga koštati hrvatske građane odnosno porezne obveznike. I nadalje, sljedeća karika u vašem timu koja mi nedostaje ovdje uz vas to je ministar imovine gospodin Goran Marić jer po logici stvari ukoliko ovaj zakon stupit na snagu, morat će se primjenjivat. Vjerujem da će s obzirom na sadržaj zakona i intenciju zakona Agrokor potpasti pod njegov portfelj. **Jandroković, Evo hvala lijepa uvaženi kolega. 10 tvrtki važno da javnost zna i možda sam to i trebao reći u uvodu i cijenim u biti da ste to pitali. Agrokor, INA, HEP, Zagrebački holding, Hrvatska pošta, Hrvatske šume, HŽ Infrastruktura, Podravka, Adris, Atlantik to su dionička društva neovisno u čijem su vlasništvu. Neovisno u čijem Neovisno u čijem su vlasništvu govorim vam što ima veze u čijem su vlasništvu ako su dionička društva. Ne, nema veze. To nema veze i ne možete ih tako dijeliti. Čitajte ZTD. Dakle, što se tiče vaših apela na ministra financija, na ministra državne imovine vidite da su ovdje i ministar pravosuđa, ministar rada, ministar poljoprivrede, ministar gospodarstva. Imali smo čak raspravu da dovedemo cijelu Vladu, svi su bili spremni doći. Zvali su me ministri treba li doći. to je važna poruka, poruka prije svega lojalnosti, solidarnosti i shvaćanja važnosti ovoga cijeloga kompleksa pitanja koja su na dnevnom redu uključivši pa može se reći i državnu imovinu, ali u ovom trenutku vodite računa Agrokor je privatna kompanija u 95%-nom vlasništvu jedne osobe. 95%-nom vlasništvu jedne osobe. Prema tome, ono što je suština ove priče, uvaženi kolega, su posljedice trenutne situacije u toj kompaniji na hrvatsku ekonomiju i na hrvatski financijski sustav i na radna mjesta i na radnike, zaposlenike, njihove plaće. To je smisao to je bit ovoga zakona, važno je da to prepoznate i da to razumijete. To je cilj ovoga zakona. Cilj zakona je zaštite hrvatske ekonomije. Ponavljam, temeljnu zadaću teksta koji je pred nama danas. Hvala. Hvala. 9. replika uvaženi kolega Panenić. Ali budući da nije ovdje gubi pravo govora. 10. je uvaženi kolega Vedran Babić. Izvolite. **Babić, Vedran (SDP)** Hvala potpredsjedniče. Poštovani premijeru. Mogu reći da ste hrabri kada govorite stjecajem događaja koji se događaju i prate u medijima da ovo nije zakon za Agrokor i Todorića, ali vjerujem da će vrijeme pokazati svoje. Zanima me, volio bih ustvari da mi objasnite jednu činjenicu koju donosite ovim zakonom. Tijekom 15 mjesečnog upravljanja izvanredne uprave, jest li svjesni da Porezna uprava neće ništa moći saznati što se događalo i što će se događati u Agrokoru i kakve posljedice mogu zbog toga nastati oni najodgovorniji što će oni moći napraviti u tih 15 mjeseci kada će na neki način biti nezaštićeni. Hvala. Samo to. **Jandroković,

Hvala lijepa. 11. replika uvažena kolegica Mrak TAritaš. **Mrak-Taritaš, Anka (HNS)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani predsjedniče Vlade. Ovdje svako govorio otprilike retorikom koja mu je prihvatljiva i načina koji je i jednako tako se puno govori o odgovornosti. Ja inače mislim da je odgovornost izuzetno važna i važno je da se kroz tu odgovornost prilagodimo situaciji koja je. Činilo mi se je da posljednja tri mjeseca se žmirilo pred činjenicom što se valja i što se dešava ko djeca kada se igraju žmire pa misli da tu neće ništa biti i ja sam nekako željela vama pitanje pitanje usmjeriti u tom smislu prema kome je ta odgovornost i što je. No međutim, zahvaljujući kolegama koji su i prije mene postavili pitanja, spomenuo se Zagrebački holding, pa naravno da mi je to jako zazvučalo u ušima, pa me jako zanima dakle među tih deset tvrtki se nalazi i Zagrebački holding, a obzirom da je kao što u uvodnom dijelu stoji da je cilj ovog zakona sprečavanje negativnih posljedica na ukupnu gospodarsku, socijalnu i financijsku stabilnost u RH. Možda ipak vi znate nešto o Zagrebačkom holdingu što mi ne znamo pa bi bilo dobro s ovog mjesta čuti da nam se ponovo ne desi nekakva priča Agrokora, ali ovaj ovaj put bi to moglo biti priča u neposrednoj blizini i vezano uz grad Zagreb. Pa evo molim da je nešto sa Zagrebačkim holdingom što mi ne znamo, a možda je vrijeme i da to saznamo. Hvala lijepo. Andrej (HDZ)** Hvala lijepa. Cijenjena zastupnice Mrak Taritaš. Ja cijenim vašu kandidaturu za gradonačelnicu Zagreba, ne znam jel kolega Prgomet tu ili nije pa da i on pita neko pitanje vezano za kampanju u gradu Zagrebu, sve je to o.k. zašto sam ja spomenuo Zagrebački holding? Dakle sjećate se, a i čitali ste, ja sam siguran vi mi djelujete da čitate pažljivo tekstove i zakone, da ste vidjeli da je riječ o kriteriju onih trgovačkih društava koji imaju više od pet tisuća zaposlenika. A ja sam siguran da vi znate sve o Holdingu puno bolje nego ja i da ima nešto već bi vi to negdje naznačili u vašem predstavljanju programa. Dakle, da bi društvo od sistemskog značaja moglo doći uopće u situaciju da potpadne pod odredbe ovog zakona, mora imati i ovaj drugi kriterij koji je kumulativan. Ja takvih saznanja nemam, možda ćete vi imati. Hvala. Idemo na 12. repliku, uvaženi kolega Beljak. **Beljak, Krešo (HSS)** Hvala lijepa. Poštovani potpredsjedniče Sabora, poštovani kolege saborski zastupnici, uvaženi ministri, poštovani gospodine Plenković. Drago mi je što danas pozivate na zajedništvo. Žao mi je što to nije bio slučaj oko nekih stvari u prošlosti u zadnjih 25 godina kada ste imali priliku da pozovete na zajedništvo kod samih inicijacija ovakvih problema koje danas svi moramo ispaštati i koje vi predstavljate kao državne probleme koji se tiču cjelokupne države i koji su maltene izvanredno stanje. Pa ukoliko se radi doista o izvanrednom stanju onda ne morate tražiti jedinstvo svih nego dajte ostavku i neka Hrvatski sabor imenuje vladu nacionalnog jedinstva ili vi možda nas pozivate ponovno u jednopartijski sustav što je povratak na neki način u prošla vremena. Povratak u prošla vremena je intervencija države. Ako ćemo govoriti o ideologiji, o političkim ideologijama dakle ne o ustašama i partizanima onda je svaka intervencija države u privatno vlasništvo jednako socijalizam ili socijalističko samoupravljanje ili neke od varijanti koje smo imali prilike gledati do ove tu godine koja piše iznad mjesta predsjednika Sabora, a to je 1990. Ako netko ima pravo, a slažem se da imamo pravo tražiti suvlasništvo ili vlasništvo nad Agrokorom onda je to Hrvatska država. Probajte izračunati koliko desetina milijardi kuna je Agrokor dobio kroz poticaj iz raznoraznih ministarstava, a najviše iz Ministarstva poljoprivrede i da li je to vrijedno ulaganje Hrvatske države i hrvatskih poreznih obveznika da bi sada mi isto tako poput ruske državne banke mogli tražiti vlasništvo, mjesto da donosimo ovakve zakone koji su još jednom ponavljam, na neki način povratak u socijalizam. Pa ukoliko ovaj zakon ipak donesete, a nećete imati ruke opozicije u to uvjeren sam, barem ne HSS-a

šta onda da nazovem gospodina Antu Milovića da pitam ga za savjet kako to je biti predsjednik izvršnog vijeća. Gospodine Beljak, ja sam stalno govorio i to uoči izbora i uoči kampanje da je HSS od svih stranaka nama sestrična, rodica, kako god hoćete. Mislim na HDZ i našu političku obitelj. Ali ja moram priznati ta vaša osobna kreativnost nadilazi moja očekivanja, nadilazi. Evo ja moram priznati da drugi put kada vaši predstavnici budu zajedno sa nama kao prošli tjedan evo Miro je bio na kongresu na Malti, ja od njih nikako nisam mogao steći dojam da vi mislite o HDZ-u i o našoj Vladi, o današnjoj Hrvatskoj ovo što ste vi sada kao predsjednik stranke izgovorili. I ta moram priznati dihotomija što je današnji HSS kad idem po Hrvatskoj i kad razgovaram sa vašim članovima ona pršti, pršti, eksplodira. Ne znaju da li da slijede vas u vašoj logici, u vašim naporima, vašem smjeru ili da slijede svoj program, svoju pripadnost, svoje vrijednosti, ono na čemu se većina birača Hrvatske seljačke stranke pronalazi, a to su vrijednosti desnog centra. A ova insinuacija, zamislite vi vašu intervenciju. Vi vapite za čime? Vi vapite za nacionalizacijom, de facto to je bila bit vašega izlaganja kada govorite o tome kako da subvencije pretvorimo u equity. Ja bih to tako nekako shvatio što ste vi htjeli reći, a istodobno zakon kojeg imate pred sobom, koji poštuje pravo vlasništva, koji je u skladu sa Ustavom proglašavate sad citiram vas pod navodnicima socijalističkim upravljanjem. Toliko kreativnosti, toliko nelogičnosti od predsjednika jedne stranke koji ima petero zastupnika u Hrvatskom saboru ja osobno dugi niz godina u ovom Visokom domu nisam čuo, a moram priznati da nisam ni očekivao. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala. Imamo jednu povredu Poslovnika, uvaženi kolega Ostojić. Poštovani potpredsjedniče, štovani predsjedniče Vlade i članice i članovi Vlade. Povrijeđen je članak 232. ja bih vas potpredsjedniče stvarno zamolio da gospodina premijera zamolite da se drži teme o kojoj trebamo razgovarati. Njegovi osobni doživljaji sa Malte itd., ocjenjivanje koliko tko od nas ovdje zaslužuje ili ne poštovanja ja mislim da ste vi dužni osigurati i da gospodin Plenković treba znat da je on gost ovdje u ovome Saboru, a da smo mi birani zastupnici i ne može nas ocjenjivat, ne može nas omalovažavat i ne može stalno na svaku rečenicu koju bilo tko od nas izgovori ovdje imat redovito ocjenu vrijednosti tih replika. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala vam lijepa. Ja procjenjujem da nije bilo povrede Poslovnika, nego bio je odgovor na repliku. Ako mislite da je bilo suprotno možete se obratiti odboru.

Hvala lijepa. Uvaženi premijeru ovo nije zakon za 10 kompanija niti za jednu kompaniju, ovo je zakon za jednoga čovjeka. I trebate javnosti reći istinu da je taj jedan čovjek pretvorio ne samo jednu svoju tvrtku nego i čitavu Hrvatsku u svoga taoca. I taj čovjek mora otići i iz upravljačke strukture i iz vlasničke strukture Agrokora ukoliko želimo da Agrokor preživi i da Hrvatska ima minimalne posljedice. Ja razumijem da vi sada želite podijeliti odgovornost sa SDP-om jer su oni na neki način asistirali u svemu tomu s vama. Ali pozivati nas, a pozvali ste sve Živi zid da mi preuzmemo političku odgovornost za ono što se dešavalo u Hrvatskoj proteklih 27 godina. Zahvaljujući isključivo i prije svega ulozi vaše stranke doista je na svoj način sramotno. Vi ste stvorili gospodina Todorića i ovu situaciju u kojoj se nalazimo nezakonitom pretvorbom i privatizacijom, izbjegavanjem kažnjavanja ratnoga profiterstva, političkim pogodovanjem, opraštanjem dugova, financiranjem tajkuna proračunskim novcem. Vaša stranka stvarala je kojekakve Guciće, Kutle, Globus grupe, Nadane, Joze i sada imate obraza nakon svega tražiti da hrvatski građani svi jednako snose odgovornost za vašu promašenu politiku. Imajte hrabrosti gospodine premijeru i raščistite stanje sami. Znate od kuda je sve počelo i znate gdje će sve završiti. Tako dugo dok je gospodin Todorić u Agrokoru dotle nikakvo rješenje neće biti moguće. Vi ste stvarali gazde, davali ste ovlasti, pa ih sad izvolite maknuti. **Jandroković, **Plenković, Andrej (HDZ)** Kolega Bunjac hvala na izlaganju. Ja odgovaram za moju Vladu, za moj mandat predsjednika HDZ-a i pronalazim i predlažem rješenja koja su u interesu Republike Hrvatske, a sve u skladu sa načelom vladavine prava i neograničavanja sloboda koja nam daje Ustav, nego odgovornog ponašanja u izvanrednim okolnostima. To je cilj ovoga zakona i to je smisao. Prema tome, da li će vaše mišljenje o današnjoj situaciji se protegnuti i na proteklih tridesetak godina to je vaše pravo. Moja je odgovornost za budućnost i zato je ovaj zakon pred vama. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala. Poštovani gospodine predsjedniče Vlade, koliko god vi mislili da je ovo zakon za 10 tvrtki ovo će biti i zvati će se lex Todorić kao i svi prethodni zakoni i on je povod da se ovaj zakon donese, dakle događanja u Agrokoru su povod da se ovaj zakon donese, a ne neke druge tvrtke. Dakle Todorić i država Hrvatska su u sjajnom kumstvu, dakle u onom trenutku kad, naravno da je gospodin Todorić rješavao probleme ove države kada je on preuzeo Belje, kupio ga za 500 milijuna kuna kuna u jesen te godine je dobio 750 milijuna kuna poticaja za sadnju nasada. I to je jedna krasna simbioza i nemojmo od toga bježati, tako je to funkcioniralo sve ove godine i garancije za kredite itd. Međutim, ne moramo se sada pravdati i pozivati na ustavna načela socijalne pravde, pravičnost i razmjernost, nego se pozivamo na nešto što smo propustili napraviti. Pred mjesec, dva je Ministarstvo financija odnosno Porezna uprava propustila pokrenuti predstečajnu nagodbu i svega ovoga ovdje ne bi bilo. I još ne bi bilo kada bi imali ko Slovenci prisilnu poravnavu ili obaveznu predstečajnu nagodbu, što mi nemamo, pa ugrožavamo cijele sustave, ugrožavamo ljude, ugrožavamo njihove plaće, ugrožavamo ni krivu ni dužnu stoku koja nema hrane, to je trenutna situacija. Pa čak bi bolja bila ono što ste sami rekli nacionalizacija od ovakvog stanja u kojem niko nema kontrolu. I a propos na kraju, gospodin Ante Milović je mrtav od 2008. godine. Ja to jako dobro znam, to sam karikirao, njegova kći je išla u paralelni razred sa mnom, prema tome niste to trebali govoriti ali sam to morao reći u kontekstu gospodina Beljaka. Kolega Maras./ … Joj Maras, poslije ćemo razgovarati na kavi, stvarno, ono, facebook, Twitter, prvak svijeta je baš. Najjači si. Što se tiče izlaganja kolege Hrelje, mi radimo ono što je u ovom trenutku odgovorno, nemamo iste propise kao Slovenija. Mislim da je sve što je ova Vlada učinila u proteklih nekoliko tjedana, mjeseci u smislu javnog komuniciranja išlo za tim da se financijsko tržište, burze tržište kapitala na bilo koji način ne dovedu u neko veliko drhtanje, podrhtavanje koje bi smanjilo vrijednost dionica bilo koje kompanije, obrnuto. Mi smo učinili sve što je bilo razumno i apelirali razgovarajući sa dionicima, sa svima njima. U onom trenutku kada je netko kada je netko drugi pokrenuo blokade Porezna uprava nije imala niti izbora, niti dileme i radi ono što mora i što je zakonito, niti je iko zvao te ljude da nešto poduzimaju, niti su oni nikoga išta pitali, dakle to morate znati. Moja Vlada funkcionira na taj način. Ja nisam premijer koji će dati nalog, halo Porezna uprava pustite malo ili halo Porezna uprava poduzimajte nešto, ja tako ne funkcioniram, ja vam tvrdim ono što je. Dakle, drugo, vi kažete kako da se zakon zove, možemo ga nazvati s obzirom na njegov značaj za hrvatsko gospodarstvo i lex OPG i lex Frank, lex Vindija,

Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Gospodine predsjedniče Vlade sa ministrima. Zapravo molila bih vas da pojasnite nešto što je rečeno i što se nalazi u ovom zakonu. Država imenuje odnosno predlaže, a sud onda imenuje povjerenika, po ovom zakonu. Da li to znači i molim vas jednoznačni odgovor, da li to znači da se s imenovanjem tog povjerenika koji kao što je potpredsjednica Vlade može onda i uzimati i nove kredite, da li to znači da država od tog trenutka preuzima i sve financijske obaveze? Da li država postaje sada glavni dužnik? Počeli ste svoje izlaganje sa rečenicom, funkcija ovog zakona je i zaštita poreskih obveznika, ovo je upravo obrnuto od zaštite poreskih obveznika jer ako država preuzima imenovanjem povjerenika, preuzima i sve financijske obveze u jednoj privatnoj tvrci, država nema drugih novaca osim onih poreskih obveznika. Dakle, da li to znači da time će poreski obveznici preuzeti Todorićeve dugove? Hvala lijepa. Najizravnije ne, odgovor je ne. Poanta ovog zakona je upravo ta da sve ovo što radimo, sve ovo dobro što financijske institucije, međunarodne organizacije, rejting agencije vide rast BDP-a, smanjenje javnoga duga, smanjenje proračunskoga manjka je ključ. Dakle to je temeljni trend politike ove Vlade i smjer kojim država ide. Način na koji se želimo baviti ovom temom da upravo do bilo kakvih bilo kakvih poremećaja na tom smjeru ne dođe. Dakle, društvo koncern, sve njegove kompanije one su pravne osobe, izvanredni povjerenik, njegovi zamjenici preuzimaju uloge organa društva. Država ne postaje vlasnik Agrokora kao što bi neki htjeli. Tada da, u scenariju da je nacionalizacija apsolutno, cijeli dug bi posto dug države, to je sasvim jasno. Poanta je da ne. Šta je ključ ovoga zakona? Dakle, vrlo preciznim reguliranjem instituta zaštite najstarije tražbine omogućujete pravni okvir u kojem će trenutkom kada se podvuče crta, kada dođe netko drugi, netko novi tko nema veze sa obvezama koje su nastale prije. Dakle, taj trenutak povjerenja, prekretnički trenutak to je ono što sam rekao u govoru je najbitniji. Tada može doći do situacije u kojoj će onaj kreditor, ona banka bilo koja na svijetu procijeniti ovdje država ozbiljno vodi računa o svojim interesima, radi dodatan napor kako bi stabilizirala svoj financijski i gospodarski sustav i kako bi taj kreditor osigurao ako da novu likvidnost a nije jednostavno bankarima se odlučiti i dati novu likvidnost u ovakvim situacijama, da će onda njegova tražbina umjesto zadnja na redu biti prva. To je poanta i to je ključ i zato je odgovor vrlo jasan. Obveze u ovom scenariju ne idu na dug države. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala lijepa. Prije šesnaeste replike kolege Mišića samo informacija. Dakle ima još 15 replika, pa ćemo nakon toga onda napraviti stanku. To je otprilike pola dva, možda koja minuta kasnije tako da si možete planirati vrijeme. Nastavit ćemo onda u 3. Kolega Mišić, izvolite. **Mišić, Ivica (Promijenimo da ova Vlada nije kriva za ovu situaciju u Agrokoru. Međutim, sve dosadašnje Vlade su krive što se evo desilo i što se dešava danas. Vi ne možete osobno ili ova Vlada snositi odgovornosti, ali odgovornost o kojoj priča oporba je smiješna za mene kao poduzetnika kada se kaže da bi se riješilo da se prije tri mjeseca krenulo ili prije mjesec dana da bi se problem riješio. Problem se ne može riješiti ni za mjesec, ni prije mjesec, ni tri mjeseca. Ovaj problem traje već pet godina se moglo nadzirati, vidjeti da ta tvrtka je u problemima. Gospodo zašto tada nismo kontrolirali tu tvrtku da ne dođe u ovakve velike probleme. Po ovim izlaganjima danas i replikama ja osobno vidim da je ovo čisti jedan populizam koji nema veze s gospodarstvom, nema veze gospodo … …/Upadica sa ali ja ću vam prijedlog jedan dati koji će biti jedan mali ali sigurno dobar, pa vas molim gospodine premijeru sve javne tvrtke, dolazi nam Uskrs dajte im bonove da kupuju u Agrokoru, zamolite hrvatske građane u Konzumu pardon, da taj jedan mali dio doprinosa damo toj tvrtci. A narod je kao što ste rekli da li smo spremni. Mi smo, hrvatski narod je uvijek spreman. Drugog izbora nemamo, a vi ćete biti krivi ukoliko u ovih 4 godine budete našli rješenje za ovu veliku tvrtku. Smatram da u ovom trenutku vi niste krivi, krive su sve dosadašnje vlasti koje su vodile ovu državu. Hvala.

sve da budemo na visini razine ovog Doma i da jednostavno ne upadamo kolegama u riječ kada govore. Uvaženi kolega predsjednik Vlade, odgovor na repliku. Izvolite. Hvala kolega Mišić. Ja sam suglasan sa vama da je netko ranije riješio ovaj problem mislim da bi svi skupa imali manje briga danas. Međutim, okolnosti su takve kakve jesu i ta je situacija tu sa nama. Ja vam neću obećati nikakva čuda, ali ću vam reći da je cilj ove Vlade da raščisti ovu situaciju, da omogući nastavak rada svih kompanija. Evo vi ste spomenuli Konzum. Konzum je najveći maloprodajni lanac i upravo taj osjećaj povjerenja koju svaki kupac ima u svoju lokalnu trgovinu je izrazito bitan. I zato je bitno, zato su i dobavljači bili razumni ljudi. Shvaćaju taj trenutak navike, taj trenutak svakodnevnice i taj trenutak kupnje onoga što nam je najbitnije za svakodnevne potrebe. I zato je važno da djelujemo na način da proces restrukturiranja, svježa likvidnost omogući tim velikim, važnim, u mnogim aspektima i uspješnim kompanijama da kvalitetno posluju a to mogu samo ako nastave prihodovati. To je ključ i to je razlog zašto u taj proces restrukturiranja želimo ići na ovakav način. Da li ćemo biti krivi, uspješni, manje uspješni, dobri, odgovorni bit će to u svakom slučaju. Ja vam mogu obećati da ćemo po najboljem našem stručnom znanju, po želji da iz političke volje i povjerenja koje smo dobili od birača učinimo maksimum u interesu hrvatskih ljudi, Hrvatske države. Ne nekih partikularnih interesa. Tu smo sa tim povjerenjem i sa željom da riješimo problem. Pomognite nam u tome. uvaženom predsjedniku Vlade na odgovoru na repliku. Sljedeća replika uvažena kolegica Sabina Glasovac. Izvolite. Hvala vam potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Gospodine Plenković, evo svjedočimo krizi Agrokora, napokon je došla i do nas. Vaš cijenjeni ministar gospodin Marić, inače bivši zaposlenik Agrokora za Božić je izmislio tzv. božićni kredit od tristotinjak milijuna, proguran je kroz program poticanja izvoza. Dio tog novca završio je u IDEA-i Konzumovom pandanu u Srbiji, a IDEA financira tamošnji košarkaški klub Zvezda. Dakle, zašto je gospodin Marić dao taj kredit ako je znao u kojem stanju je, na kraju krajeva hvalio se, znao je u kojem je stanju Agrokor ako je znao da neće moći vratiti. I to nije prvi puta. U tom ću se osvrnuti u svojem govoru, nego tko zna koji puta da se pogoduje na tu stranu. Ali što mi imamo od ovakvog prepucavanja, to je posao za institucije. HDZ će kriviti SDP, SDP će kriviti HDZ. Što se mene tiče, sve dosadašnje vlade su odgovorne, Todorić je priča iz devedesetih iz pretvorbe i privatizacije. Tri vlade HDZ-a, dvije vlade SDP-a nisu napravile sigurnosnu procjenu, dovele su nas u sadašnju situaciju, u talačku krizu ne samo nas nego cijelo hrvatsko gospodarstvo. Usporedite ovih 36 milijardi sa rashodima hrvatskog proračuna 130 milijardi, to nije puno više. Agrokor financijski bismo mogli uspoređivati čak sa Hrvatskom državom. Zato ovaj zakon je loš i vjerujem da neće ništa napraviti, pa pozivam sve vas, sve nas koji imamo odgovornost i političku moć da sa stručnjacima zajedno sjednemo i donesemo rješenje za spas hrvatskog gospodarstva i prije svega Hrvatskih voda, Hrvatskih šuma i polja da nam netko ne zasjedne na sve te resurse da što će nam se dogoditi. Dogodit će nam se ono što se dogodilo recimo ta T-comom prije koji tjedan, da je novac taman prije isplata dividendi izvučen van da hrvatski dioničari nemaju ništa, a da imaju njemački. To će nam napraviti i sa Jamnicom i sa Beljem kada nam tko zna tko zasjedne. Prema tome to mora biti naš zajednički interes. Hvala. Zahvaljujem uvaženom kolegi Ivanu Viliboru Sinčiću na replici. Odgovor, uvaženi predsjednik Vlade gospodin Plenković. Izvolite. **Plenković, Andrej (HDZ)** Dobro, evo da se ne ponavljam samo kratki osvrt ha HBOR. Ministar Marić se izuzeo od svih odluka HBRO-a u vezi navedenih kreditnih linija za izvoz, dakle HBOR kada donosi takve odluke ne donosi ih tako što neko nazove riješite mi kredit. Postoji kreditni odbor koji gleda dokumentaciju, vidi da li ima osnova, da li je to smisleno, da li je to potkrepljeno sa cijelom dokumentacijom koja je. Svi oni ljudi koji su zaduženi u različitim tijelima HBOR-a donijeli su takvu odluku kao i mnoge druge odluke koje su poticale hrvatski izvoz, kako ste vi iskonstruirali i gdje je taj novac završio. Moramo priznati da mi djeluje dosta interesantno i ne znam od koga i na koji način informirano, način informirano, međutim HBOR donosi svoje odluke kroz tijela odgovorno i meni se čini posve argumentirano i bez ikakvih ili ičijih prigovora. Ono što radimo danas, odlučujemo o zakonu koji je na stolu. Ako imate neku ideju, ako imate neku sugestiju, nekog stručnjaka kojeg vi želite konzultirati sada je moment. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem uvaženom predsjedniku Vlade na odgovoru na repliku. Sljedeća replika uvaženi kolega Ivan Pernar. Izvolite. Hvala uvaženi predsjedavajući. Poštovani premijeru Plenkoviću. Pa eto vi nama tu, ja bi se usudio reći prosipate puno velikih riječi, ali djela koja stoje iza ove cijele priče su jako, jako loša. Spominjao se Enron, spominjao se Parmalat, međutim treba reći da su vodeći ljudi u Enronu i Parmalatu nakon tih afera završili u zatvoru, dok je čovjek koji je bio izvršni direktor u Agrokoru završio u Vladi. Pričali ste o jednakosti pred zakonom, pričali ste o nekim ustavnim načelima itd., pa evo vladavina prava. Da li je Da li je jednak položaj subjekata pred zakonom ako jedan dobavljač Agrokorov može biti ovršen i poput Franka može završiti u blokadi i može mu se naplatiti mjenica, a u isto vrijeme Agrokor koji duguje njemu ne može? Znači ovaj zakon će tobože štiti Agrokor, a šta je s dobavljačima? Dobavljače ne štiti nitko. I još jedna bitna stvar, neki kažu mediji ovo zovu Lex zovu Lex Agrokor, ja sam ga zvao lex Todorić, ja ću ga danas nazvati lex Plenković, a evo i zašto. Hrvatski ekonomski sustav je neodrživ, kada pogledate prihode države i dug države vidjet ćete da je država još u gorem stanju nego Todorićev Agrokor i to višestruko gorem. Šansa da država vrati dug je nikakva, država se stalno zadužuje. Isti model financiranja koji je funkcionirao u Agrokoru prije sloma sada je trenutno na snazi u našoj državi. I vi svi nas tu uvjeravate da je sve lijepo, a vodite nas sve skupa u propast. I vi ovim zakonom ne spašavate Agrokor jer Agrokor nema spasa, njemu nema spasa. Vi ovim zakonom spašavate ovaj ekonomski model gdje pokušavate na kratko vrijeme i na kratki rok uvjeriti ljude da je on održiv. A ova priča s Agrokorom će završiti u rasulu kao što je u rasulu počeo cijeli vaš tajkunski model privatizacije. Hvala. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem uvaženom kolegi Pernaru na replici. Odgovor, uvaženi predsjednik Vlade gospodin Plenković. **Plenković, Andrej (HDZ)** Dobro, evo vidim da i vi imate sugestije kako da se nazove zakon, možete podnijet amandman pa ga pokušati progurati kroz saborsku većinu. Dakle zakon koji je pred svima nama ima jedan jedini interes, zaštita hrvatskog gospodarstva i financijskog sustava. Možete imati komentare na ono što je bilo prije, kako je do nečega došlo, kako je kompanija poslovala, da li je to sve bilo idealno, tko je to i kada dopustio, ja vam dajem tu slobodu analize komentara, ocjene, suda, mišljenja, sugestije. Ono što imamo danas je vrlo jasno precizno definiran tekst koji treba poslužiti Hrvatskoj državi da u slučaju da dođe do privole i do primjene ovoga zakona imamo mehanizme i instrumente djelovanja koji su u najboljem interesu hrvatskoga naroda, Hrvatske države, svih dobavljača, svih kompanija od najmanjega dobavljača, dobavljača pa do cijele kompanije o kojem je riječ. Vi ste danas spomenuli da se Franku nešto može Agrokoru ne može. Ne bih rekao. Pogledajte trenutno informacije koje su u krajnjoj liniji već i dospjele u javnost, prema tome svaku kompaniju koja se nađe u takvoj situaciji, a netko tko ima zadužnicu pokrene blokadu može se blokirati i tu nikakvih dilema nema niti ima razlike. Prema tome, što se ovoga zakona tiče bavi se kompanijom u poteškoćama, nakon ispunjenih kriterija uz privolu u skladu s pravnim okvirom, Ustavom i pravnom stečevinom EU na način da imamo instrumente da riješimo probleme. To je cilj, to je svrha ovoga zakona bez obzira kako se on zvao. Zahvaljujem predsjedniku Vlade na odgovoru. Sljedeća se za repliku javila uvažena kolegica Marija Puh. Izvolite. **Puh, Marija (HNS)** Zahvaljujem potpredsjedniče. Poštovani premijeru, čuli smo da Agrokor ima preko 5 tisuća dobavljača. Na sastancima i dogovorima sudjeluje njih otprilike 50-tak. Mene osobno zanima, što će biti sa malim poduzećima i što će biti sa obrtnicima koji neki čak imaju i gotovo svoje cijelo vlastito poslovanje prema Agrokoru i nemaju nekih drugih poslova? Zanima me, da li se poduzimaju kakve mjere da se njih zaštiti? Ako da, tko? I zanima me također da li se u rješavanje problema i dogovor uključila također i Hrvatska obrtnička komora da pomogne obrtnicima. Zahvaljujem. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem uvaženoj kolegici Mariji. Odgovor predsjednik Vlade. Izvolite. Cilj ovoga zakona je upravo zaštititi one male. Intervencija države u ovakav kontekst i smisao predlaganja izvanrednog povjerenika je zaštita općeg, najšireg interesa. Mislim da je to vrlo važno da razumijemo. Dakle, nije ista pozicija u ovakvim okolnostima banke koja je dala kredite na više stotina milijuna eura ili dnevnoga života, opstanka, obrtnika, OPG-a, malog proizvođača, dobavljača, velikog dobavljača dakle, cijeloga poslovnoga lanca. Upravo stoga u vjerovničkom vijeću ima mjesta za sve skupine. Kroz savjetodavno vijeće moći će artikulirati interese svih i HGK-a, i Hrvatska obrtnička komora, i Hrvatska poljoprivredna komora. Svi oni koji predstavljaju interes neke šire skupine politički odnosno poslovnih gospodarskih subjekata koji su uključeni u ovu situaciju. To je smisao ovoga zakona. On najviše, najviše ide u korist njima kao što ide u korist interesa Hrvatske države. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem uvaženom predsjedniku Vlade na odgovoru na repliku. Sljedeći se za repliku javio uvaženi kolega Tomislav Žagar. Izvolite. Hvala potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Uvaženi premijeru gospodine Plenkoviću, dakle koliko ste vi to već jedanput ponovili cilj ovoga zakona je očuvanje radnih mjesta, poduzeća koji su brendovi Republike Hrvatske i svih dobavljača. Sredstvo da bi taj cilj ostvarili je dolazak svježeg ili novog kapitala, tu se svi slažemo. I ključna riječ je zapravo ovdje novac i mi smo imali prije nekog vremena ovdje u Hrvatskom saboru donošenje jednog zakona koji se zvao Zakon o predstečajnim nagodbama. Ja sam glasao za taj zakon. Mislim da je čak jednoglasno donesen. Sličnost između ta dva zakona je u tome što se zakoni donose onda kada novca više nema, kada je novac izašao iz poduzeća. Dakle, očito nam fali svježeg kapitala da se sve dalje okreće. I dobro ste rekli Vlada ova vjerojatno nije odgovorna za to što se događa u tom dijelu znači. Međutim, kada govorimo o interesima Republike Hrvatske onda vas molim da pred hrvatskom javnošću kažete jasno i glasno da li tu prestaje zapravo zadaća Vlade. Ako govorimo samo o ovom zakunu može se dogoditi upravo to da taj zakon neće biti dovoljan da postignemo ovaj cilj jer ako kažemo sada smo podvukli crtu, ali što je s novcem? Svaki računovođa vam može reći da postoji trag novca. očigledno se oko ove tvrtke događalo puno više od hajmo tako nazvati od legalnih transakcija. Postojale su transakcije koje su zapravo dovele dobavljače u ovaj položaj. Hoće li Vlada i što će učiniti da otkrije, da pronađe, detektira takve transakcije koje su bile na rubu zakona? Ako to neće DORH, tko će to onda napraviti? Hvala. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem uvaženom kolegi Žagaru na replici. Odgovor uvaženi predsjednik Vlade. Izvolite. Mislim da ste dobro prepoznali da je za učinkovito restrukturiranje Agrokora ključan preduvjet spremnost nekog kreditora da da svježi novac. Bez toga je jako teško i uz najbolja znanja, uz najbolju reputaciju, uz najbolji trek rekord, uz svu stručnost i međunarodne reference bilo kome da pokrene taj proces. Zato i jest bit ovoga zakona ako za to dođe potreba i dalje ponavljam zakon je plan B. Plan A je slobodan dogovor svih dionika koji danas imaju svu slobodu da se dogovore i riješe problem. Plan B u varijanti kada dođe do imenovanje izvanrednog povjerenika koji dobiva zadaću restrukturiranja kompanije poslovanja i mogućnost da temeljem odredbi ovoga zakona onaj tko je spreman dati novac ima osiguranje u pogledu instituta najstarije tražbine. I to je ključ i na taj način upravo tom odredbom mislim da otvaramo vrata povjerenja i spremnosti onim kreditorima koji su spremni uložiti novac. Kada je riječ o ovom drugom dijelu vaše replike koji se odnosio na možemo to tako reći raščišćavanje poslovanja, naravno da uloga izvanrednog povjerenika da stekne temeljit uvid u poslovanje kompanije je jedan od načina. Za neke druge eventualne aluzije o kojima vi govorite postoje druga nadležna državna tijela, a to nije nužno Vlada. Hvala lijepo. Uvaženi predsjedniče ja sam iz vašeg uvodnog govora jasno zapamtio nekoliko važnih poruka. Prva je stabilnost hrvatske ekonomije. Druga je povjerenje i treća je pokušaj da se zajedno dođe do tog. Međutim, činjenica je da sa strane oporbe mi oporbe mi danas ipak očito iz ovoga što sam do sada čuo nećemo očito ostvariti takve ciljeve. Mi nemamo povjerenje oporbe u ovaj scenarij B o kojem se govori jer se očito želi politički nekako malo grebati za određene poene ne razmišljajući o samoj biti ovoga zakona. I nekako mi se čini da oni zapravo žele pobjeći od svega ovoga, pa i od vlastite odgovornosti da se ovakav zakon donese. Ja ih gledam jutros. Jedan glasa za hitni postupak. Drugi glasa protiv. Sugestija da porez ne arbitrira, pa imamo jednu bivšu zastupnicu koja je bila ravnateljica Porezne uprave koja je upravo optužnicu dobila za arbitriranje u nekim malim slučajevima, slučajevima, optužnicu a imate njihovu sugestiju da mi to radimo. Imate njihov prijedlog da ovo rješavamo kroz Stečajni zakon jer je to brže, a vas optužuju za sporost. Znači da stava nemaju. Čak vjerojatno nisu ni čitali zakon i pokušavaju pobjeći. Mi smo ovdje i bit ćemo cijeli dan. Ja mislim da važnost trenutka, da važnost ovog zakona se jasno pokazuje ili ćemo prepustiti sve scenarij A o kojem ste govorili bez mogućnosti da država sama nešto radi pa imamo Zakon o stečaju i predstečajnoj nagodbi ili ćemo donijeti zakon kao obvezu nas zastupnika da pokažemo volju da se želimo brinuti i o ovom problemu jer ovaj problem je zaista velik i možda najveći u povijesti Hrvatske kad govorimo o ekonomskim problemima. mislim da je to naša odgovornost, a oporba vjerojatno će možda kroz dan nešto i naučiti i vjerojatno će nas razuvjeriti i reći da smo mi u zabludi, ali mislim da neće biti tako. Zahvaljujem uvaženom kolegi Boriću na replici. Odgovor nema. Zahvaljujem. Sljedeći se za repliku javio uvaženi kolega Bojan Glavašević, izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Poštovani gospodine predsjedniče Vlade, evo u želji da diskusija bude konstruktivnija i da izbjegnemo daljnje sanadereskne retoričke figure imam tri pitanja konkretna za vas i molim vas onda isto tako konkretne odgovore. Moje prvo pitanje glasi isto što vas je pitao kolega Jovanović. Ako ste željeli dijalog sa opozicijom zašto ste nas na sastanak zvali nepunih pola sata prije početka tog sastanka, a ne ranije. Drugo pitanje glasi, dakle uvažavajući u teoriji i nekim slučajevima i u praksi stručnost ostatka vaše Vlade, odnosno vaših ministara osobito onih koji su involvirani u ovu situaciju i u njezinu rješavanje ne mislite li da je zapravo ogroman problem što efektivno u ovome trenutku Republika Hrvatska nema ministra financija? Dakle, rekli ste u više navrata da se gospodin Marić u potpunosti izuzeo. Ne bi li za Hrvatsku bilo dobro da upravo u ovakvoj situaciji sudjeluje njezin ministar financija? I moje treće pitanje, dakle pročitao sam zakon, pitali ste nekoliko puta kolegice i kolege jesu li to učinili, ja jesam. I moje pitanje vama glasi, dakle čini mi se da je u zakonu otvorena mogućnost da u trenutku kada Vlada RH što je nekoliko puta navedeno u tekstu preuzme zapravo upravljanje Agrokorom, da se otvara mogućnost tužbi dobavljača i da bi onda u tom slučaju smo opet došli do one situacije da Republika Hrvatska efektivno rješava, odnosno građani Republike Hrvatske da rješavaju dugove koje Agrokor ima prema svojim dobavljačima. Evo to su moja pitanja. Puno vam hvala. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem gospodinu Glavaševiću na replici. Odgovor predsjednik Vlade gospodin Plenković, izvolite. **Plenković, Andrej (HDZ)** Ovo na treće pitanje mislim da sam odgovorio već kolegici Pusić, prema tome tu vam je odgovor isti. Izvanredni povjerenik zamjenjuje organe društva a ne vlasništvo, niti država odgovara za obveze društva na način na koji vi implicirate. To je broj jedan. Vlada RH ima ministra financija i to uspješnog ministra financija koji moram priznati na fiskalnoj konsolidaciji, na poreznoj reformi, izradi proračuna dao izuzetan doprinos ne samo radu ove Vlade nego ja bih rekao uopće slici i percepciji zemlje i smjeru u kojem vodimo našu gospodarsku i financijsku politiku. Što se tiče dijaloga bila su trojica vaših kolega na sastanku, razgovarali smo, najavili ključne konture teksta. Oni su rekli da će ga proučiti, proučili su ga. Dajmo neke sugestije, ovo je demokratska procedura. Bila je sugestija u jednoj od ranijih replika zašto nismo odmah to dali na Sabor u subotu. Ja sam ipak dragi kolega netko tko poštuje i procedure i koji je pravnik, koji smatra da treba dati jedno vrijeme da se ovako ozbiljni tekstovi, zakonski tekstovi prouče. Dapače, kolege znaju u smislu rada Vlade sve što koordinacije rade ovaj tjedan ne ide na Vladu u četvrtak, ide na onu iduću. Osporili smo taj zakonodavni …/Govornik se ne razumije./… kako bi što kvalitetniji dokumenti dolazili na vaše klupe što je moguće isfiltrirani i uz input stručne javnosti i uz input svih resora i stručnjaka koji se konzultiraju na najrazličitije moguće teme. Ovo je situacija koja zahtijeva izvanredno djelovanje. Meni nije drago da to moramo raditi u ovakvoj žurbi. Volio bih da imamo puno vremena, ali čini mi se da imamo. Ako nemamo konsenzus u tekstu, onda imamo konsenzus o brzom djelovanju. Barem toliko.

U okviru ove krize spominje se i afera oko mjenica i to mjenica bez pokrića, jer evo po prvi put se susrećemo sa pucanjem balona, ali ne od sapunice nego od mjenica bez pokrića. Da Odbor za gospodarstvo nije dobiven odgovor koliko je tih mjenica, koji su iznosi. Mislim da je neodgovorno da nemamo te podatke i da moramo našim građanima reći koliko je istih i tko je izdavao mjenice bez pokrića pogotovo što znamo da naši proizvođači nisu, pogotovo mala obiteljska gospodarstva biti u takvoj situaciji. Hvala vam što hvalite HSS i naše članove oni su vrijedni proizvođači i predali su svoje proizvode tvrtkama u koncernu Agrokor i njihovim dobavljačima, pa ukoliko ih stvarno želite zaštititi jer dojam je sa terena da je ovaj zakon samo u funkciji zaštite banaka, obitelji Todorić i velikih, da stvarno pokažete želju da im pomognete na način da njihovi predstavnici Poljoprivredne komore, Hrvatske voćarske zajednice, Udruga povrtlara budu u savjetodavnom tijelu koja će provoditi ovaj Drugo, da ne date da zemlja koju Agrokor obrađuje kroz koncesije, zakup dođe u vlasništvo stranih kompanija. Treće, da radnike saslušate da da i oni budu dionici u tom procesu jer čuli smo ministra razgovara sa predsjednicima uprava. Radnici kažu da njih nitko nije obavijestio što će biti s njihovim radnim mjestima. I ono najvažnije naši ti mali obiteljska gospodarstva i obrti ne mogu čekati još tri mjeseca i godinu dana da da naplate svoja potraživanja, njih će blokirati Porezna uprava i drugi dobavljači. Ako je već Agrokor i tvrtke Agrokor mogli izdavati mjenice omogućite i njima da izdaju mjenice i podmire svoje obveze prema Poreznoj upravi i drugim društvima državnim tijelima kako ne bi bili blokirani i na taj način im pokažite stvarnu brigu da sačuvamo ta radna mjesta na našim OPG-ima. Hvala. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem uvaženom kolegi Vlaoviću. Odgovor uvaženi predsjednik Vlade gospodin Plenković. Izvolite. Hvala lijepa. Kolega Vlaović, mi smo razgovarali i vi znate koliko ja cijenim HSS-ove članove birače u krajnjoj liniji evo i u dva puta odnosno u izborima za Europski parlament s nama je bila i Marijana Petir, dnevno smo surađivali godinama i mislim da jedan veliki krug krug birača i članova HSS-a dijeli iste vrijednosti kao i HDZ i u to sam uvjeren i siguran sam da će se dugoročno to pokazati da smo mi ipak u svojevrsnom rođačkom odnosu da to tako kažem, ali bez pežorativnih karaktera te riječi. Kada je riječ o mjenicama, dakle poslovni subjekti ne polažu račune ni vama ni meni na koji način rade. Ja o tom problemu znam koliko otprilike i vi iz dostupnih informacija koje kolaju. Ono što je važno da mjenice u trenutku dospijeća se imaju iz čega naplatiti. Onaj tko to radi na način da unaprijed zna da neće imati iz čega onda je to problem, ali to je problem za neke druge institucije, ne za Vladu. Poanta ovoga zakona između ostaloga pa možemo reći i raščišćavanja takvog poslovanja svojevrsne … ako želite. Kada je riječ o zaposlenicima, radnicima, svima koji su angažirani upravo je smisao ovoga angažmana cjelovito rješenje. Ne želim da bilo tko bude zaboravljen u cijelom ovom kontekstu koji je izrazito kompleksan, izrazito je kompleksan. Nema dimenzije koju ova situacija, evo reći ću ovaj problem svojevrsna kriza danas ima, a jedino čini mi se da se s aspekta države možemo govoriti o tome da je naša pozicija takva da sagledamo interese svih, svi ostali, a razgovarali smo s dosta njih, imaju svoj kut gledanja, legitiman, jasan, očekivan. Država brine o interesu svih nas. Zahvaljujem uvaženom predsjedniku Vlade na odgovoru na repliku. Sljedeća replika uvažena kolegica Bernarda Topolko. Izvolite.

prijedlog zakona jer naime kada su propadale tvrtke u Međimurju kada je Međimurje bilo na koljenima, kada je propao Trgocentar, GK Međimurje, MTČ Čaraparija, Viko, Jedinstvo da ne zaboravim nekoga bilo ih je puno, kada su radnici ostajali na cestama, kada nisu dobili plaću, nisu imali radna mjesta, nisu imali pravo na prijavu na zavod ovaj zakon odnosno da li vi i vaša Vlada kroz ovaj zakon garantirate da će radnici u Konzumu dobiti plaću, da će zadržati svoja radna mjesta isto tako i u Belju, u Ledu, da kasnimo s ovim zakonom je i činjenica i dokaz današnje zagrebačke burze gdje se navodi da je vrijednost dionica Leda pala za 41,40%, Jamnice 36,71, Belje 23,46, Zvijezda 21,55, PIK Vinkovci 17,78, Tisak 10,34, da li će radnici u Agrokoru dobivati plaće, zadržati svoja radna mjesta i imati sigurnu budućnost? Hvala. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem uvaženoj kolegici Topolko na replici. Odgovor, predsjednik Vlade. Izvolite. Pa evo vrlo jasno, odgovor je da ovaj zakon treba riješiti sva ova pitanja koja ste vi naveli i osigurati plaće zaposlenicima u okviru sustava koncerna Agrokor pa i do svih zaposlenika u vašem lokalnom Konzumu do svih drugih pravnih subjekata koji u okviru njega postoje. To je smjer kojim idemo. Dakle, zakon po meni stvara pravna preduvjete, ponavljam, dakle nacrtat ću, gradimo svojevrsni zid, moratorij na potraživanja koja su trenutno dospjela, svježa likvidnost, osiguravanje poslovanja, isplate plaća, isplate dobavljačima, generiraju se novi prihodi, kompanija staje na noge i kreće proces restrukturiranja. To bi ukratko bio opis smisla zadaće i naravno naplata dospjelih poreznih obveza, smisla ovakvoga zakona i onoga što će se kasnije i što bi se trebalo provoditi u praksi. To je ključ. I ujedno stabiliziranje financijskih tržišta, stabiliziranje burzi, dakle sprečavanje dodatnog pada ili uopće pada vrijednosti dionica brojnih od Agrokorovih sjajnih kompanija koje su u okviru toga sustava, dakle to je cilj, to je temeljni cilj. Naravno da Vlada će voditi računa i o drugim tvrtkama, drugim kompanijama koje su manjeg karaktera. Ali mislim da smo svi svjesni zaista kako zakon kaže i njegov naslov društava od sistemskog značaja. Sve su jednako važne, jednako brinemo na način da ne želimo bilo čiju propast, bilo čiji gubitak radnog mjesta, bilo čiji stečaj ili likvidaciju. Ali ovakav sustav koji je tu, koji živi, koji dnevno pulsira u hrvatskoj ekonomiji, zaslužuje posebni pravni režim kako bi pomogli upravljati procesom izlaska iz krize s kojom smo suočeni. Zahvaljujem uvaženom predsjedniku Vlade na odgovoru na repliku. Sljedeća replika uvažena kolegica Sabina Glasovac. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Gospodine premijeru. E što bi sada bili sretni radnici Zadarske mljekare Zadranke, Vinil plastike, Polikema, Adrije tvornice duhana, Borisa Kidrića, Croatia Zadar linea, Napretka, Bagata, Tvornice kože GP Zadra itd. pali pod nož HDZ-ove privatizacije 90-tih godina gdje je u Zadru uništeno 12 tisuća radnih mjesta. Ljudi su, uništene su tvornice, ljudi su istjerani na ulice da bi na tim mjestima nikli elitni stanovi i garaže. A vidite, 12 tisuća radnih mjesta da smo samo dio ovih tvornica i proizvodnih pogona uzeli, onda bi danas da su živjeli u ovo vrijeme imali svoj zakon jer bi padali u ovu kategoriju od strateškog značaja, ali nemaju tu sreću i sada ćete vi nas uvjeravati da je ovo zakon koji štiti radnike, da je ovo zakon koji će doprinijeti zaštiti gospodarskog sustava a i vi, i mi znamo da to nije tako. Zaštiti gospodarski sustav u Hrvatskoj moglo se samo tako da se sprječavao monopol na tržištu, da se štitilo radnice koje su radile za 2 i nešto tisuća kuna, da je država reagirala na pravi način kada se mjesecima nisu plaćali mali dobavljači sve to je država propustila napraviti i danas smo tu gdje jesmo. 27 godina prije danas ne smijemo pretpostavljam o uzrocima problema, ali posljedice su jasne i netko je za to kriv. Držim da je prijedlog ovoga zakona pogrešan i odbacujem tvrdnju da ste se vodili ovim zakonom ustavnim načelima socijalnog napretka, socijalnog blagostanja, socijalne pravednosti i općeg načela razmjernosti. da su u ovom zakonu satkana ustavna ova rješenja, načela koja ste rekli onda bi on morao biti pravedan, a pravedan nije jer njime rušite pravnu sigurnost i pogodujete krupnima i velikima. Radnici i oni mali od toga neće imati ništa. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem uvaženoj kolegici Sabini Glasovac. Ja bih zaista molio uvažene kolegice i kolege Hvala lijepa kolegice Glasovac. u dvije minute se može puno toga reći što je relevantno vjerojatno za Zadar peti hrvatski grad, grad u kojem ima ja mislim da je po redu šesti po broju poduzetnika. Tko ide Hrvatskom često, a ja evo imam stjecajem okolnosti prigodu, moram priznati da se u cijeloj Dalmaciji niti jedan grad nije toliko razvio kao Zadar u vrijeme od 1990. do danas. Za to ne trebate biti neki veliki ekspert. Dosta je da posjetite grad i da vam prva impresija bude baš takva. Prema tome, što se tiče Zadra, njegovoga razvoja, njegovoga potencijala, prometnog položaja, luke, zračne luke mislim na Gaženicu, zračne luke, autoceste, poduzetničkog duha, kulturnih, drugih sadržaja koji jedan od najvećih dalmatinskih gradova svojom turističkom ponudom radi, o tome neka odlučuju Zadrani. Što se tiče zakona, ako on po vašem sudu gledanja nije socijalno pravedan, nije pravičan, ne tretira sve jednako moje je čitanje, a uvjeren sam i namjera Vlade zaista takva da ovakvim zakonom, njegovim odredbama omogućimo jednakopravan položaj svih dionika vezanih, naslonjenih, povezanih poslovno sa procesima koji se tiču najveće hrvatske kompanije. Na ovaj način sa izvanrednim povjerenikom, sa vjerovničkim vijećem, sa savjetodavnim vijećem svi će imati instrumente i forume kroz koje mogu izraziti svoje stavove, svoje interese. Oni su tu predviđeni da svi budu zastupljeni od najvećih do najmanjih. To je ono o čemu država vodi i moja Vlada vodi interes. Vjerujem da kada se malo stišaju ove političke konotacije naše rasprave i uđemo u meritum stvari da ćete vidjeti da je to prava intencija zakona. Hvala. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem uvaženom predsjedniku Vlade gospodinu Plenkoviću na odgovoru. Sljedeći se za repliku javio uvaženi kolega Ranko Ostojić. Izvolite. Poštovani predsjedniče Vlade, štovane članice i članovi Vlade, poštovani potpredsjedniče Sabora. Rekli ste da je poslovanje koje je dovelo do ugrožavanja hrvatske ekonomije mora biti zaustavljeno. Mislim da je to vrlo važna rečenica. Samo je pitanje kada ste to primijetili? želim ukazati na sljedeće, a to je da ministar koji je trenutno u izolaciji gospodin Marić Zdravko u ovom konkretnom slučaju još prošle godine imao priliku da kroz izvješće o dospjelim potraživanjima bude javno i transparentno i onda bi puno prije znali situaciju koja je evo sada eskalirala i koja se sada mora rješavati ovim izvanrednim mjerama. Mislim da je to dosta važno da se odgovori, jer ako je istina da je skriven taj dokument, znači da su maknuti statistički podaci o dospjelim a nenaplaćenim potraživanjima još od prošle godine navodno na zahtjev Hrvatske gospodarske komore, to bi po meni trebalo itekako trebalo biti važno za hrvatsku javnost. Danas postoji sistemska firma odnosno važna ukoliko postigneš da imaš 5 tisuća ljudi, ali moraš naravno skupiti 7 i pol milijardi kuna duga. Ja mislim da je to jako pogrešna poruka na neki način i upravo govori o tome što stimuliramo. Stimuliramo da se ide u takve dugove, da se dođe do situacije da ne plaćaš svoje obveze umjesto obrnuto, a to je da tražimo da se računi plaćaju na vrijeme pa onda ne bi dolazili i u ovakve situacije. Ja ću reći da problem koji je nastao ne može biti riješen očito na razini koji isti taj problem kreirali. Mislim da je upravo put traženja ovoga povjerenja visokog Hrvatskog sabora ovoga doma da zastupnici pokažu mudrost itekako bitno. Jer ako smo već došli do izvanrednih mjera koje treba primjenjivati onda ja u ovom trenutku moram pitati gospodina premijera, je li zaista situacija takva, što možemo iza toga očekivat? A ono naše rješenje koje nudimo radi se o tome da postojeći zakon samo proširimo u onome dijelu koji bi osigurao kreditorima, a kasnije ćemo u raspravi to moći puno bolje objasniti. Jedino mi je žao ne može meni više Maras replicirat. To mi je sad malo nezgodno. Kolega Ostojić, što se tiče dokumenta koji vi spominjete ja nemam nikakvih saznanja, niti da postoji, niti da ga je netko uklonio. Evo, vi ste prvi vjesnik takvoga dokumenta za mene. Što se tiče vaše varijante dakle da popravimo, praktički govorite o Stečajnom zakonu, jedan mali dio pa će se onda sve urediti i srediti, pravni je okvir, naše je viđenje analiza, iskustvo, praksa koja je pokazala da brzina djelovanja i rješavanja procesa restrukturiranja kroz takav zakon nije niti osobito brza, a kamoli nije dovoljno institucionalno gledano i zakonski primjerena za okolnosti u kojima smo se našli kada je riječ o sistemski značajnoj kompaniji. Nije poanta ovoga zakona kao što ste vi rekli da stimuliramo poduzetnike da grade velike kompanije koje imaju jako puno zaposlenika i brzo, brzo dođu do 7 milijardi i 500 milijuna kuna duga. Mislim da nije čak u redu da tako nešto kažete jer to ipak ostaje u eteru, to naravno da nije svrha, svrha ovog zakona je pronaći kumulativni kriteriji na razini hrvatskog gospodarstva koji bi mogao primjereno definirati koje kompanije imaju sistemski značaj. Što se tiče financijskog poslovanja naravno da je nama u interesu, a siguran sam i vama da se obveze podmiruju na vrijeme, da se ono što je dospjelo plaća, da se robe dostavljaju, da poslovanje bude vjerodostojno, da bude u skladu sa zakonom. To je ključ. Međutim, imamo izvanrednu okolnost, a izvanredno rješenje koje nudimo je u naj boljem interesu hrvatskog gospodarstva ponavljam još jednom svih sudionika u procesu, od same kompanije i njenih radnika, zaposlenika do najmanjega dobavljača. To je poanta, to je cilj, vjerujem da ćemo na kraju iznjedriti dokument koji će nam omogućiti da dobijemo alate za rješavanje situacije u kojoj smo danas. Bez ovoga ne možemo je po mom dubokom uvjerenju na adekvatan način rješavati. uvaženi kolega Maras **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepa na ovoj velikodušnosti vašoj da ispunim svoje dvije minute koje ste mi dali. Da se vratimo sa Ukrajine, Malte i ovih egzotičnih i malo manje egzotičnih putovanja na ekonomsku stvarnost. Moje pitanje ministrici Dalić, a pokušat ću objasniti zbog čega sam i izveo sintagmu pupčana vrpca između HDZ-a i Agrokora, odnosno Vlade i Agrokora. Vidim da je ministrica Dalić preuzela i ulogu ministra financija jer gospodina Marića nema nigdje on se sakrio od hrvatske javnosti, a gospođa Dalić, nam možda može dati odgovor s obzirom da je onda ona preuzela i ulogu u HBOR-u predsjednice, barem privremene Nadzornog odbora prilikom odobrenja odobrenja kredita tvrtkama preko 300 milijuna kuna. Kako je moguće da nakon što se odobre toliko veliki krediti tvrtke dođu u blokadu u nekoliko mjeseci i da li je taj novac isplaćen? Evo to je ono što zanima hrvatsku javnost. Znači da li je ministrica Dalić nakon što je odobrila kredit u HBOR-u kao potpredsjednica Nadzornog odbora da li je ta isplata izvršena jer su te tvrtke sada sve u blokadi? I druga informacija koja je zanimljiva, da li ministrica Dalić je svjesna obaveza na tržištu factoringa u Republici Hrvatskoj i kolika je izloženost Agrokora prema factoring društvima i bankama gdje se trguje i mjenicama o kojima je govorio gospodin Vlaović? I da li misli da je možda povezano predlaganje ministra Marića da se taj, da se primjena tog zakona prolongira za još neko vrijeme, time da HANF-a nema nadzora, direktnog nad factoring društvima i da sada premijer Plenković ne zna odgovor na to pitanje, a da se taj zakon primijenio kada je trebao biti, a ne da ga je gospodin Marić odgodio, sada bi taj odgovor imala i cijela hrvatska javnost i gospodin Plenković. Znači da li su te stvari povezane i da li ovaj novac iz HBOR-a isplaćen? A tvrtke su sada kao što smo vidjeli u stečaju. Evo to su pitanja koja zanimaju hrvatsku javnost. Hvala lijepa. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem uvaženom kolegi Gordanu Marasu na replici. Odgovor uvažena ministrica gospođa Martina Dalić. Izvolite. Hvala lijepo. Gospodine Maras, mnoštvo hipotetičkih što ako? Ja sam vam samo skromni ekonomist pa mi je to sve te veze odnose povezanosti i bočne što ako malo teško povezati. Što ste tiče Hrvatske banke za obnovu i razvoj, dakle, Hrvatska banka za obnovu i razvoj HBOR u proceduri i postupku koja je u banci propisana, analizira kreditne zahtjeve, zatim o tim kreditnim zahtjevima odlučuje kreditni odbor. Zatim za kreditne zahtjeve iznad 35 milijuna kuna, za kreditne zahtjeve do 35 milijuna kuna odlučuje Uprava, a za one iznad 35 milijuna kuna potrebna je suglasnost Nadzornog odbora. U 12. mjesecu društva Zvijezda, PIK Vrbovec i Jamnica jesu i njihovi kreditni prijedlozi došli su na suglasnost Nadzornom odboru. Tu suglasnost nadzorni odbor je dao, zato jer su sve stručne službe HBOR-a isto kao i Uprava HBOR-a donijeli u tome pozitivnu odluku i tada Nadzorni odbor HBOR-a nije raspolagao nikakvim informacijama kao niti hrvatska javnost, kao niti banke, kao niti investicijska javnost ikakvim informacijama koje bi ukazivale na postojanje bilo kakvih značajnih i dubinskih problema u Zvijezdi, u PIK Vrbovcu ili u Jamnici. Sukladno tome ta je odluka donesena u odgovarajućoj proceduri, a ono što vas zanima u donošenju te odluke ministar Marić se je izuzeo s obzirom da tako čini u slučajevima kada Nadzorni odbor HBOR-a raspravlja ili odlučuje o plasmanima prema društvima koja su članica grupe Agrokor. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem ministrici na odgovoru na repliku. Sljedeći se za repliku javio uvaženi kolega Željko Lacković. Zahvaljujem predsjedavajući. Dakle ja sam se javio za repliku koju ću uputiti i premijeru i gospođi Dalić. Dakle svaka čast na trudu da se ide prema tome da se sačuva realni sektor odnosno onaj dio realnog sektora koji je najznačajnija za RH, a to je poljoprivredna proizvodnja koja je upravo direktno pogođena sa ovom sadašnjom situacijom. Ali ja bih želio upozoriti na jednu promijenjenu tezu u postavljanju cijelog ovog koncepta i predlaganja zakona i traženja suglasja svih saborskih zastupnika oko njega. na našem tržištu se nije dogodilo ništa značajno niti burno poput ostalih tržišta gdje smo imali ovakve velike slomove nego se ovo dogodilo jednostavno iz ničega. Dakle nismo imali niti poplave, nismo imali nikakve katastrofe ili promjene na financijskom tržištu, a onda to postavlja pitanje što ja zapravo stvarni uzrok? A to vam je nepoštivanje pravne države. Dakle da bi netko došao u ovakva zaduženja ogromna morate imati prvo nepoštivanje pravne države od tog sada dužnika onda morate imati nefunkcioniranje apsolutno pravnog sustava jer imate rokove u kojima morate podmirivati svoje obveze i u konačnici vi dođite u situaciju da štitite ili onaj kapital ili proizvodnju. Ovim zakonom vi nećete zaštititi proizvodnju zato jer pokušavate indirektno zaštititi, a ne direktno. Kada bi zaista željeli zaštititi proizvodnju onda recimo ovaj zakon kao što je rekao premijer može se odnositi i na Podravku, vjerojatno ne može jel ne može ona biti 7,5 milijardi kuna dužna nikome, ali njezinih gotovo milijardu kuna potraživanja ili 50% ukupnih prihoda na godišnjoj razini koje ima u Agrokoru u Konzumu ili neriješeno kroz regresna potraživanja koja će faktoring kuće postaviti prema njoj, direktno ugrožavaju poslovanje te kompanije, na nju se neće moći primijeniti takav zakon odnosno ovo rješenje, a ona će doći u iznimne probleme. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem uvaženom kolegi Lackoviću na replici. Odgovor, uvažena ministrica gospođa Martina Dalić. Izvolite. Martina (HDZ)** … zakona i ono što se suština posebne procedure koja se predlaže ovim zakonom jest da se tom procedurom štiti stabilnost hrvatskog gospodarstva u slučaju da se sa predstečajnim ili stečajnim razlozima suoče one kompanije koje svojom veličinom, koje svojom povezanošću sa ostalim sektorima hrvatskog gospodarstva mogu tu ukupnu stabilnost gospodarstva ugroziti. Dakle, ovim se zakonom ni na koji način ne želi reći ništa o tome da problemi i eventualni problemi ili važnost eventualnih problema s kojima se mogu suočiti druga poduzeća u Hrvatskoj je ne postoji. Naravno, ali za takve slučajeve postoji i odgovarajući zakonski okvir koji je sadržan u Zakonu o stečaju i njegovim glavama o predstečajnoj nagodbi, koji također regulira takova postupanja. Ova postupanja namijenjena su za svrhe koje mogu imati efekta za cijelo gospodarstvo. I stoga držimo da i ne bi bilo produktivno proširivati odredbe ovoga zakona na značajan broj poslovnih subjekata, ali isto tako vjerojatno u jednoj smirenijoj i kvalitetnoj raspravi u vremenu koje se nalazi pred nama biti će moguće na temelju iskustava ocijeniti i efikasnost i djelotvornost i ostalog dijela zakonodavstva koje regulira stečaj ili predstečaj, o tom po tom. Mi te zakone i te propise imamo, a ovo je namijenjeno kao i u slučaju brojni drugih država za situacije kada se stvarno radi o sistemskim rizicima koje prijete cijelom gospodarstvu. Zahvaljujem na odgovoru uvaženoj ministrici gospođi Dalić. Sljedeći se za repliku javio uvaženi kolega Milorad Batinić. Izvolite. Potpredsjednice Vlade gospođo Dalić. Članak 37. znači pravne posljedice otvaranja postupka izvanredne uprave i tu se poziva na primjene odredba Stečajnog zakona. Ako članak 12. definira ovlasti izvanrednog povjerenika, znači ima ovlasti uprave dužnika, a uvodno je naglašeno bilo u posljedicama nema posljedicama za proračun odnosno provedba ovog zakona ukoliko dođe do njega ne bi koštala ništa niti jednu kunu porezne obveznike odnosno proračun. Meni je žao što nema ministra financija Marića ovdje jer on ima naviku kazati da on osobno obećaje da se to neće desiti, pa bi volio da li vi možete osobno ovdje pred hrvatskom javnosti kazati ukoliko dođe do provedbe ovog zakona da neće koštati ništa porezne obveznike. Nadalje, čuo sam od predsjednika Vlade da u ovih deset tvrtki spominju se Hrvatske šume. Ovo mi nema logike, provedba ovog zakona na Hrvatske šume, koliko je meni poznato a ponešto znam o tome Hrvatske šume imaju tročlanu upravu, imaju skupštinu. Predsjednik skupštine je ministar nadležan. Kako uopće može doći do stečaja kao prvo? Znači, Vlada imenuje povjerenika izvanrednog da li to onda automatizmom znači hipotetski da mora ministra maknuti? Naprosto predsjednik Vlade ga mora smijeniti. Mora smijeniti upravu. Ne bi volio, ima još nekoliko državnih tvrtki gdje je ista struktura i upravljačka zato mi nije jasno. Mislim da nije nužno tražiti alibij … u nekim drugim tvrtkama, Holding konkretno itd. što je zna se tko je vlasnik. Radi se isključivo o privatnom sektoru ili o većinskom privatnom vlasništvu. Zato bi molio pokušajte mi objasniti kako mislite primijeniti ovaj prijedlog zakona na Hrvatske šume hipotetski. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem uvaženom kolegi Batiniću na replici. Odgovor uvažena ministrica gospođa Dalić. Izvolite. Hvala lijepo. Nema potrebe spekulirati o hipotetskim situacijama. u pravnom poretku pravne osobe imaju svoja prava, obveze sukladno načinu svoga organiziranja, a utemeljeno na Zakonu o trgovačkim društvima. trgovačka društva u Republici Hrvatskoj ne razlikuju se s obzirom na vlasništvo niti ona koja se nalaze u državnom vlasništvu posluju u nekom drugačijem pravnom režimu. Kao što sam i više puta javno govorila osobno ja bih željela da se ovaj zakon ako se donese nikada ne primijeni niti na jednu hrvatsku tvrtku, niti na onu u privatnom vlasništvu, niti na onu u državnom vlasništvu. Ovaj zakon međutim kaže da će se primijeniti na dionička društva koja imaju i ispunjavaju odgovarajuće uvjete ako dođu u odgovarajuće financijske probleme. I ja bih stoga onda vas teoretski i hipotetski upitala da li je u slučaju hrvatskog zakonodavstva moguće da dionička društva u vlasništvu države dođu u situaciju stečajne i predstečajnih razloga čisto teoretski pitam? Sa druge strane ono što ovaj zakon donosi i ono što ovaj nudi, nudi jačanje pravnog, i zakonodavnog i institucionalnog okvira koji je usmjeren na očuvanje stabilnosti ukupnoga gospodarstva i to uvijek u raspravama ja bih vas lijepo zamolila koje ćemo voditi danas treba imati na umu. Ovo nije zakon koji je predviđen da se primjenjuje u okviru da se tako izrazim normalnih poslovnih problema. Ovo je zakon koji je predviđen da se primjenjuje u kontekstu izvanrednih situacija čija izvanrednost ustvari proizlazi iz ekonomskog značaja poslovnih subjekata koji se suočava sa stečajnim i predstečajnim razlozima. Hvala lijepa predsjedavajući. Uvažena potpredsjednice, predsjedniče Vlade, ministri. Evo govorimo o najgorem scenariju. Kada gledam tko sada upravlja Agrokorom izgleda mi kao da je kraljevina Alvareza III. Zbog čega je dovedeno do ovoga slušamo ovamo oporbu koja je imala recimo prigodu upotrijebiti tajne sigurnosne službe da se ne dogodi preinvestiranje Agrokora. Pa primjer Merkator je 2014. kupio Agrokor za 550 milijuna eura 51, 2%. Tko je dozvolio? Što su radile tajne službe, sigurnosne službe koje su štitile, trebale štititi nacionalni da jedan čovjek u posljednjih 20 godina ne vlada ovim sustavom? Što su činile Hrvatska narodna banka, pa sada viceguverner kaže da mu je cijelo vrijeme ti rizični krediti koje je davao Agrokoru treperila crvena lampica? Kome su oni služili, čijim interesima? Drago mi je da je premijer ovdje. Kako zaustaviti, ima li uopće smisla Vlada ako mi ne donesemo jedan oštar i jak zakon, ima li smisla Vlada i ovaj parlament da postoji ako bude pod navodnim znakovima „kraljevina Alvareza III.“? Tko je taj čovjek? Tko mu je omogućio? Tko je omogućio Todoriću i drugima da upravljaju cijelim gospodarstvom? Rješenje moramo naći. Rješenje najprije zbog onih koji su utkali život u slobodnu državu, ali i zbog onih kao npr. prije je kolegica spominjala Zadar i tvrtke pa npr. 300 djelatnika tvornice konca Dalmatinka ne može ostvariti nekakvih 8 milijuna kuna jer država ne želi oprostiti nekakvih 15 milijuna poreza. I dan danas naplaćuje na tu tvornicu koja je smetlište 20 tisuća kuna Hrvatske vode 20 kuna mjesečno. Pa mi pričamo ovdje o procesu, a Hrvatsku državu smo izgubili i moramo prije svega ne predstečajna nagodba kao što je donio SDP-e ili tko je već glasao, nego ovdje jedino što možemo da spasimo državu nacionalizirati. Hvala lijepo. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem uvaženom kolegi Bulju na ovoj replici. Odgovor na repliku uvažena potpredsjednica Vlade gospođa Dalić. Izvolite. Uvaženi zastupniče Bulj, ja se ne bi složila s vama da jedino što možemo, možemo nacionalizirati jer upravo ovaj zakon pokazuje da možemo stvoriti instrument kojim ćemo ukoliko za to se pokaže i zatraži potreba kojim ćemo upravljati krizom kao što je ova koja se trenutno odvija u Agrokoru, a da to ostane u okviru zakona, Ustava i temeljnih vrijednosti našega društva. Ja mislim da je svima nama nekako jasno i službe kao što su tajne službe i njima slične nemaju svoju ulogu u redovitom i normalnom poslovanju. Međutim, ono što bih željela reći i ono o čemu također moramo voditi računa kada govorimo o ovom zakonu jest da moramo razdvojiti pravne osobe, moramo razdvojiti kompanije koje čine sustav Agrokor, njihovo poslovanje, njihove zaposlene, njihovo tržište, tehnologiju, kupce. Dakle, sve ono što čini jedno normalno i uredno poslovanje od nekih drugih pitanja o kojima će se vjerojatno raspravljati i govoriti u narednim danima i mjesecima ako za to se pokaže potreba ili pokažu se dokazi. Ali ovaj zakon on se tiče poslovanja, on se tiče očuvanja radnih mjesta, on se tiče očuvanja svih onih koji rade sa poduzećima iz sustava Agrokor, sa poduzećima koja imaju i tržište i kupce i zaposlene i koji na kraju konca zajedno čine hrvatsko gospodarstvo. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem uvaženoj potpredsjednici Vlade gospođi Martini Dalić. Ovim odgovorom smo iscrpili sve replike, sve odgovore o obrazloženom prijedlogu Vlade za ovaj zakon. Određujem stanku do 15,00 sati kada nastavljamo sa raspravom. Napominjem samo da se prijavilo za raspravu 10 klubova i 24 pojedinačnih rasprava što ukupno čini negdje oko osam i pol sati bez replika i odgovora. Hvala lijepo.